Vidim, da ni želje za razpravo, zato jo zaključujem. Amandmaji k predlogom sklepov niso bili vloženi. Ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z Vmesnim poročilom o poteku parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne političnega odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19, in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami. Zbor bo odločanje o bistvenih ugotovitvah ter o predlogih sklepov opravil v sredo, 23. marca, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

ter ukrepih institucij nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. februarja 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave

Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavnici predlagatelja, predsednici preiskovalne komisije mag. Karmen Furman. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, za dano besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni! 14. julija 2020 je Državni zbor odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih, nabavah, hrambi ter drugih načinih pridobitve ali razpolaganja z osebno zaščitno in kritično medicinsko opremo za učinkovito zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev javnih funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije COVID-19 in zaradi sumov opustitve ustreznih ukrepov v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave. Sama sem predsednica te preiskovalne komisije postala 17. decembra 2020. Namen in obseg parlamentarne preiskave sta opredeljena v zahtevi skupine poslank in poslancev za odreditev parlamentarne preiskave in v Aktu Državnega zbora o odreditvi parlamentarne preiskave, čemur smo pri delu preiskovalne komisije tudi sledili. Preiskovalna komisija je dne 16. 3. 2021 z dokaznim sklepom odločila, da se z namenom zagotavljanja preglednejše in podrobnejše preiskave delo parlamentarne preiskovalne komisije smiselno razdeli na dva dela. Prvi del predstavlja ugotavljanje dejstev in okoliščin pred razglasitvijo epidemije dne 12. 3. 2020, drugi del pa ugotavljanje dejstev in okoliščin po razglasitvi epidemije do dneva odreditve predmetne parlamentarne preiskave. V prvem delu se je komisija tako osredotočila na 1., 2., 3. in 4. točko akta o odreditvi predmetne parlamentarne preiskave, torej na prve štiri od skupno petih točk. Vmesno poročilo, ki ga obravnavamo danes, se nanaša na prvi del dela preiskovalne komisije. Preiskovalna komisija je zaslišala 19 prič, ki so takrat opravljale ključne funkcije v zdravstvenih in drugih ustanovah, na ministrstvih ter direktorja Sove in takratnega predsednika vlade. V drugi točki vmesnega poročila je komisija preučila razvoj epidemije in odločitve pristojnih organov kot le-te izhajajo iz komisiji dostopne dokumentacije. Tako je razvidno, da so bili ob pojavu novega koronavirusa na NIJZ sprva seznanjeni prek sistema hitrega obveščanja in zaznavanja EVRS 31. 12. 2019 ter da je vlada imela pripravljena dva scenarija, kako odreagirati v primeru množičnega izbruha. Vlada je v poročilu za javnost po 62. redni seji dne 27. 2. 2020 navedla: »V primeru množičnega izbruha, ki pomeni kompleksno krizo, bo koordinacijo prevzel Sekretariat Sveta za nacionalno varnost ali pa se bo aktiviral državni načrt, ki ureja ukrepe v primerih epidemije nalezljivih bolezni.« Kljub zaslišanju takratnega predsednika vlade komisija ni uspela ugotoviti, katere so bile prednosti posamičnega načrta, ugotovili pa smo, da predsednik vlade gospod Marjan Šarec ni prebral državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Preiskovalna komisija je ocenila, da glede na neizbežnost pojava epidemije, ki jo je nato še vlada, pod vodstvom Marjana Šarca, tudi razglasila, je gospod Marjan Šarec z neseznanitvijo z državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh opustil dolžno skrbnost. Preiskovalna komisija je ugotovila, da so bile javne zdravstvene ustanove soočene z motnjami na trgu pri dobavi zaščitne opreme že v mesecu januarju 2020 oziroma najkasneje februarja 2020. Pri tem preiskovalna komisija ugotavlja, da je hiter porast novega koronavirusa, nepripravljenost zdravstvenega sistema na epidemijo tovrstne razsežnosti ter težave na trgu s preskrbo osebne varovalne opreme ob posledično nezadostnih zalogah za spopadanje z epidemijo takšnega obsega v nadaljevanju izrazito zaznamovalo javno zdravstvo ter poseglo v kakovost življenja ljudi. Preiskovalna komisija je ugotovila, da so zaloge zaščitne opreme pomembno vplivale na priprave na epidemijo, kot izhaja iz 4. točke poročila, v katerem smo popisali stanje zalog zaščitne opreme. Večina bolnišnic je imela velike težave pri dobavah zaščitne opreme. Prav tako so imeli majhne lastne zaloge zaščitne opreme. Enega izmed razlogov za manjše zaloge zaščitne opreme je glede na izjave zaslišanih prič mogoče iskati tudi v usmeritvah sanacijskega programa za zagotavljanje večje likvidnosti, ki je načrtno predvidel manjše zaloge, kar se je v primeru epidemije izkazalo za izrazito slabost, vendar kljub dejstvu ni moč izključiti objektivne odgovornosti 13. vlade, ki bi morala zaznati motnje na trgu in zoper njih odločno postopati. Pa ni. 13. vlada ni bila učinkovita pri sprejemanju ukrepov in zagotovitvi zadostnih zalog zaščitne opreme, saj je vlada z zaščitnimi ukrepi odlašala in jih uvedla kasneje kot druge bližnje članice Evropske unije. Medtem ko je Italija razglasila izredne razmere že 31. januarja in so se zdravstveni zavodi soočali s pomanjkanjem zaščitne opreme in motnjami nabave v februarju, je vlada Marjana Šarca komaj konec februarja, dne 27. 2. 2020, na 62. redni seji potrdila sprostitev blagovnih rezerv ter sprejela sklep, da se manjkajoče zaloge nadomestijo do 31. 12. 2020. Ja, prav ste slišali. Sklep je bil, da se manjkajoče zaloge nadomestijo do 31. 12. 2020. Preiskovalna komisija je ugotovila, da je bil rok za nadomestitev zalog glede na vsesplošno pomanjkanje zaščitne opreme bistveno predolg, čemur je na zaslišanju pritrdil tudi takratni minister za zdravje gospod Aleš Šabeder. Preiskovalna komisija je v zvezi z dobavo zaščitne opreme ugotovila, da je bila zaradi vsesplošnega pomanjkanja zaščitne opreme na trgu, s čimer se je soočala večina držav Evropske unije, centralizacija nabave ključnega pomena za reševanje krize. krize. 13. vlada je s svojim pristopom, ki je temeljil na prepričanju, da bodo bolnišnice same zmogle zagotoviti zaščitno opremo, objektivno pripomogla k skoraj ničelnim zalogam zaščitne opreme in k potencialnemu ogrožanju nacionalne varnosti Slovenije. Preiskovalna komisija je ugotovila, da je 13. vlada 13. 2. 2020 Kitajski odpremila pomoč v obliki 1,2 milijona zaščitnih mask, kljub takrat že znanemu dejstvu, da se soočamo z motnjami pri dobavi zaščitnih mask in da jih je takrat v Sloveniji že primanjkovalo. Maske je sicer doniralo podjetje kot poziv Ministrstva za zunanje zadeve kot uradno humanitarno pomoč. A podobnega poziva k donacijam za potrebe Slovenije takrat ni bilo, saj je takratni predsednik vlade gospod Marjan Šarec smatral, da si morajo slovenske bolnišnice pomagati same. Preiskovalna komisija je tudi ugotovila, da je takratna slovenska vlada podcenjevala nevarnost širjenja koronavirusa in napačno ocenila potrebo po zaščitni opremi ter se v času prihajajoče zdravstvene krize spuščala v konflikt z zdravniki in zdravstvenimi delavci, kar je negativno vplivalo na zaupanje v učinkovitost zdravstvenega odziva vlade. Vmesno poročilo je bilo sprejeto na 5. nujni seji dne 24. 2. 2022 s 4 glasovi za, 2 glasovoma proti in 1 vzdržanim glasovom. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Konkretno bo predstavil mag. Dušan Verbič. Izvolite. MAG. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik Državnega zbora. Spoštovane kolegice in kolegi, prav lep pozdrav! Ni tako dolgo nazaj, ko smo v naših in tujih medijih lahko prebirali o tonah izgubljene opreme, o preplačanih naročilih, o milijonskih nakazilih, ki jim nikoli ni sledilo tudi naročeno blago, o pošiljanju letal s kovčki denarja na Kitajsko. Ves svet se je soočal s težavami nabave in bil ujetnik trga zaščitne opreme, ki se je pod težo pandemije zlomil. To so okoliščine, s katerimi je bila 14. vlada, vlada Janeza Janše soočena že na samem začetku in v katerih je bila primorana poskrbeti za varnost svojih državljanov s čim hitrejšo nabavo zaščitne opreme. Zavedati se moramo, da nihče od nas, nobena država ni bila pripravljena na to epidemijo. Celoten svet se je lovil, eni bolj, drugi manj uspešno. Tempo pa je narekoval virus in z zaskrbljenostjo smo spremljali, kaj se dogaja v sosednjih državah. Za Slovenijo je še posebno težavo predstavljal 10-letni kaos v organizaciji zdravstvenega sistema. Za piko na i se je nova vlada znašla pred vrati praznih skladišč brez zaščitne opreme in z državljani, ki so se znašli v strahu in paniki. To so bili časi, ko je bilo treba ukrepati hitro, ne jutri, ampak takoj, čeprav bi morali že včeraj. Dejstvo je, in to ugotavlja tudi preiskovalna komisija, da javni zdravstveni zavodi niso imeli zadostnih zalog za soočenje z epidemijo takšnega obsega. Takratno Ministrstvo za zdravje pod vodstvom ministra Šabedra je prvič sprožilo postopek o preverjanju stanja zalog zaščitne opreme konec januarja, medtem ko so pričeli z zbiranjem podatkov o potrebah in stanju zaščitne opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev šele 3. februarja 2020. Še isti dan pa je minister za zdravje ocenjeval, da je zaloga zaščitne opreme po bolnišnicah v Sloveniji zadostna, ob tem pa je bilo ministrstvo že od samega začetka s strani bolnišnic in drugih inštitucij ter organizacij obveščeno, da prihaja do težav z nabavo zalog zaščitne opreme, do katere so bolnišnice in institucije poskušale sicer neuspešno priti same. Ne moremo zanikati dejstva, da so s svojim pristopom, ki je temeljil na prepričanju, da bodo bolnišnice same zmogle zagotoviti zaščitno opremo, odgovorni pripomogli k skoraj ničelnim zalogam zaščitne opreme v državnih skladiščih. Še 25. februarja, ko so ponekod v Evropi že bile razglašene izredne razmere, so se slovenski mediji spraševali, zakaj ob trenutnem pomanjkanju zaščitne opreme v zdravstvenih zavodih Zavod za blagovne rezerve ne sprosti zalog zaščitne opreme. Dejstvo, da je bila 13. vlada Republike Slovenije v odhodu, na kar se je takratni predsednik vlade Marjan Šarec večkrat skliceval, ne razbremeni objektivne odgovornosti reševanja zdravstvene krize. Vladanje je predal šele 13. 3. 2020, odstopno izjavo pa je dal že 27. 1. 2020. Iz dokumentacije je tudi razvidno. da je Vlada oziroma Ministrstvo za zdravje z zaščitnimi ukrepi odlašala ter jih uvedla kasneje kot druge, bližnje članice Evropske unije. Za primer, Italija je razglasila izredne razmere že 31. januarja 2020. Neizpodbitno dejstvo je, da so posamezniki podcenjevali nevarnost širjenja koronavirusa. Še več. Nekdanji predsednik vlade je na zaslišanju izkazal močno nepoznavanje državnega načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Na vprašaje, ali je prebral poročilo, je odgovoril, da ni minister za zdravje, kar pa je glede na takratno neizbežnost pojava epidemije po našem mnenju neustrezen protiargument. Nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder je razglasil epidemijo prav na dan, ko se je z mesta predsednika vlade poslovil Marjan Šarec in za seboj pustil prazna skladišča brez kakršnegakoli načrta za dopolnitev zalog. Težko rečemo, da gre za naključje dogodkov in datumov. Lahko pa rečemo, da se je resnično poslovil v stilu, v stilu osebe, ki vrže puško v koruzo, pusti na cedilu ljudi in se v času največjega strahu želi odpraviti na volišče. Vendar se trenutna vlada izziva ni ustrašila. Hiter porast okužb virusa covid-19 je od nas terjal še hitrejše ukrepanje. Zavedamo se, da v procesu nabave zaščitne opreme so bile storjene napake, ampak treba se je zavedati, da danes ocenjujemo stanje, o katerem smo imeli v začetku leta 2020 na razpolago zelo malo informacij. Vendar pa je bil končni cilj, dobava ustrezne količine zaščitne opreme, vseeno dosežen. Za to gredo zasluge tudi tistim, ki so v Sloveniji pomagali pri organizaciji in dobavi zaščitne opreme. Tudi po njihovi zaslugi je zdravstveni sistem vzdržal težak pritisk, da so drugi, za državo pomembni, sistemi lahko delovali. In če nadaljujem. Seveda je po bitki najlažje biti general. Ampak tisti, ki ste z nastopom vlade Janeza Janše 13. marca 2020 odšli z bojišč virusa ali imate pravico soditi o tem, na kakšen način se je reševala krizna situacija? Z današnjega vidika, s trenutnim poznavanjem virusa covid-19 ne moremo soditi naglih odločitev, katerih poglavitni cilj v boju z epidemijo je bil preprečiti človeške žrtve. Lahko pa obsojamo pomanjkanje odločitev in pasivnost pri snovanju ukrepov, nujnih za ohranitev javnega zdravja, na kar nakazujejo tudi ugotovitve te preiskovalne komisije. Z današnjim dnem se vsaj delno zaključuje saga, ki je bila toliko časa izkoriščena za nabiranje političnih točk trenutne opozicije, kar je ironično glede na ugotovitve dotične preiskovalne komisije. V času, ko lahko upamo, da bo epidemija koronavirusa kmalu stvar preteklosti, je naša želja, da za sabo pustimo tudi politična obračunavanja in ne gledamo ne levo in ne desno, temveč zgolj samo naprej. V Poslanski skupini Konkretno bomo sklep in vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila mag. Karmen Furman. Izvolite. MAG. Hvala lepa za besedo. Spoštovani navzoči! Prihod takrat še relativno neznanega koronavirusa je v prvih mesecih 2020 močno zaznamoval tako Kitajsko, od koder je virus izviral, kot tudi Evropo in z njo Slovenijo ter celoten svet. Virus nove koronavirusne bolezni se je prvič pojavil decembra 2019 v Vuhanu, glavnem mestu province Hubei v osrednji Kitajski ter se nato razširil širom sveta. Mesec dni kasneje je Svetovna zdravstvena organizacija na dan 30. 1. 2020 razglasila globalno nevarnost za javno zdravje zaradi širjenja takrat še relativno malo poznanega koronavirusa. V Evropi smo prvi primer okužbe s covidom-19 zaznali 24. januarja 2020 v Franciji. Kot je razvidno iz vmesnega poročila preiskovalne komisije, so se posamezne evropske države na bolezen covida-19 odzvale z različno hitrostjo. Sloveniji sosednja Italija je že 31. januarja 2020 razglasila izredne razmere. Hrvaško predsedstvo Sveta Evropske unije se je 28. januarja 2020 odločilo za aktiviranje prve stopnje integriranega političnega kriznega odziva, tako imenovanega ICPR, izmenjave informacij ter nato 5. marca 2020 razglasilo nevarnost pred epidemijo. Avstrija je izdala uredbo o izvajanju zakona o epidemiji 29. februarja 2020, Slovenija pa je epidemijo razglasila 12. marca 2020. Preiskovalna komisija o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. februarja 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave je dne 24. februarja 2022 na svoji peti nujni seji sprejela vmesno poročilo, v katerem ugotavljajo dejansko stanje zalog zaščitne opreme in morebitno politično odgovornost članov 13. vlade Republike Slovenije. Preiskovalna komisija je skladno z zakonom o parlamentarni preiskavi in upoštevajoč Poslovnik o parlamentarni preiskavi odločila, da bo preiskavo razdelila na dva vsebinsko ločena dela, in sicer se bo v prvem delu osredotočila na ugotavljanje dejstev, kot to izhaja iz prvih štirih točk Akta o odreditvi parlamentarne preiskave, in sicer od 1. februarja 2020 do razglasitve epidemije 12. marca 2020, v drugem delu pa na 5. točko Akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Zaradi hitrega širjenja virusa so države primorane, da bi omejile hitrost širjenja virusa in zagotovile varnost zdravstvenega osebja in posledično najranljivejših skupin, zagotoviti zadostno količino zaščitne opreme, kar je v času globalnih motenj na trgu zaščitne opreme predstavljalo velike izzive. Kot vemo, se je zaradi pomanjkanja ustreznih zaščitnih sredstev tako na Kitajskem kot tudi v Italiji okužilo veliko število zdravstvenega osebja, zato je bila bistvenega pomena za obvladovanje epidemije zadostna zaloga zaščite opreme, ki je bila ob razglasitvi epidemije, kot ugotavlja preiskovalna komisija, nezadostna. V skladiščih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve se je nahajalo 3 tisoč 210 mask FFP3, 76 tisoč 700 razkužilnih različnih kirurških mask, tisoč 190 različnih vrst rokavic, 3 tisoč 630 kombinezonov in 4 tisoč 900 kilogramov dezinfekcijskih sredstev v različnih pakiranjih, kar je sodeč po zaslišanju trenutnega predsednika vlade gospoda Janeza Janše pred eno izmed preiskovalnih komisij zadostovalo za natanko 8 ur. Razlog za nezadostne zaloge zaščitne opreme je med drugim treba iskati tudi v prepuščanju nabave posameznim bolnišnicam, ki so že v mesecu januarju začele zaznavati težave pri dobavah. težave pri dobavah. V SDS smo prepričani, da brez centralizacije nabave, kot jo je izvedla 14. vlada, Slovenija ne bi bila zmožna zagotoviti zadostne količine zaščitne opreme za obvladovanje epidemije ter preprečevanje nadaljnjega širjenja koronavirusa. To je ugotovila tudi preiskovalna komisija z zaslišanjem direktorjev bolnišnic, ki so med drugim izpovedali, da brez pomoči države ne bi bili zmožni zagotoviti zadostne količine zaščitne opreme za svoje zaposlene. Pri tem gre izpostaviti tudi izčrpano dejstvo, da so se zdravniki v času, ko so vidni predstavniki vlade Zdravniško zbornico obtoževali širjenja panike v strahu pred virusom, iz bolnišnic odnašali make in razkužila, zaradi česar so zaščitne maske nekatere bolnišnice morale celo zakleniti v omare. Preiskovalna komisije je velik del dela namenila pregledu poteka dogodkov, ki so zaznamovale pripravo na epidemijo ter v okviru preiskave zaslišala 19 prič, ki so v časovnem obdobju od 1. februarja 2020 do 12. marca 2020 zasedale ključna mesta, povezana z upravljanjem epidemije tako v javnih zdravstvenih zavodih, /nerazumljivo/ takratnega ministra za zdravje ter takratnega predsednika vlade. Med ugotovitvami bode v oči izpričano dejstvo, da je minister za zdravje Aleš Šabeder opozarjal, da je rok za dopolnitev zalog zaščitne opreme, ki ga je vlada Marjana Šarca postavila na 31. december 2020, občutno predolg. Vendar je bil pri svojih opozorilih preslišan. Prav tako je zaskrbljujoče ugotovljeno dejstvo, da se takratni predsednik vlade ni zadostno poglobil v priprave na epidemijo ter tudi ni prebral državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Takratna vlada pod vodstvom Marjana Šarca za zagotavljanje zalog potrebne zaščitne opreme ni naredila praktično nič. Vso nabavo so prepustili vodstvu bolnišnic. Prav pomanjkanje zaščitne opreme in opustitev sprejetja ustreznih ukrepov je imelo za posledico, da je do prvih okužb prišlo prav v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše. V Slovenski demokratski stranki bomo vmesno poročilo preiskovalne komisije tudi soglasno podprli. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Robert Pavšič. Izvolite.

Pričujoča preiskovalna komisija in pričujoče vmesno mnenje je eno najbolj politično sprevrženih konstruktov za prikrivanje popolne lastne nesposobnosti, klientelizma in korupcije. Medtem ko so ljudje umirali, je Janševa elita bogatela na račun daljšanja čakalnih vrst, na račun omejevanja dostopnosti do zdravstva, na račun zdravja ljudi, ki bomo za to vaše početje sedaj plačevali davek. Epidemija za vladajoče ni bila zdravstveni izziv, ampak poslovna priložnost. In ta komisija je način, kako prikriti, skriti ali pa celo poneveriti dejansko stanje, zato da bi se oprali. Kljub obglavljanju in politizaciji policije, sodstva in tožilstva vem in zahtevam, da se raziščejo, obravnavajo in obsodijo vsi nosilci tega kriminalnega dejanja. Priložnost za dokaz iskrenih namenov po popolni transparentnosti koronskega dogajanja imate danes oziroma boste imeli v sredo tudi poslanke in poslanci. Kot član komisije in kot poslanec vam predlagam sklep, s katerim bi omogočili vpogled javnosti v vso zbrano dokumentacijo preiskovalne komisije, ki si lahko tako sama ustvari svoje mnenje. Dovolj je prikrivanja, skrivanja, laganja. Za vse našteto imamo v komisiji dokaze. Tudi za poneverjanje dokumentov, tudi za nezakonito državno financiranje zasebnih družb, tudi za laganje najvišjih nosilcev javnih in poslovnih funkcij. Pa nič. Prej obratno. Predsednica komisije iz vrst SDS aktivno ovira in preprečuje preiskavo ter izvedbo teh dokazov. Javnost pa do njih ne more pod krinko tajnosti in zaščite podatkov, namesto zaščite resnice in pravice. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih inštitucij nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 je bil sprejet v Državnem zboru 14. julija 2020. Fokus dela celotne komisije je bil v vsem tem času, leto dni in pol, usmerjen izključno v preiskovanje obdobja med 1. februarjem in 12. marcem 2020, kjer pa je seveda tudi predsednica selektivno usmerjala preiskavo v naprej pripravljena politična stališča, s katerimi bi oblatili in okrivili 13. vlado Republike Slovenije, vlado Marjana Šarca, in razrešili vse odgovornosti 14. vlado Republike Slovenije, vlado Janeza (Ivana) Janše. Pri tem je predsednica zavestno in aktivno zanemarjala, preprečila zaslišanje ključnih prič in tako v vmesnem poročilu, ki ga obravnavamo, Državnemu zboru, torej nam kolegom poslankam in poslancem, predložila skrajno izkrivljene ugotovitve, ki v dokaznem postopku niti približno niso bile deležne celostne obravnave. Zaključki vmesnega poročila komisije so tako le popoln konstrukt. Ta izdelek je posledica skrajne površnosti, selektivnosti celo amaterizma. Kot takšna, tako kot še kakšna preiskovalna komisija v tem sklicu parlamenta, meče slabo luč na ostale komisije in derogira parlament kot inštitucijo. Kako je namreč moč zaključiti karkoli, če ni bila zaslišana niti ena ključna priča in zanemarjena ključna dokumentacija, in to kljub dejstvu, da smo sprejeli dopolnjene, seveda s strani opozicijskih članov komisije, sklepe o pripravljalnih dejanjih in da smo opozicijski poslanci skladno s Poslovnikom zahtevali izvedbo določenih dokazov že 17. marca 2021? marca 2021? V letu dni ta komisija, ta predsednica teh dokazov ni bila sposobna izvesti. S tem je preprečila kredibilno delo komisije, preprečila je delo komisije. Argument, da komisijo veže sklep o najprej obravnavanju obdobja od 1. februarja do 12. marca, tudi v luči slednjega sklepa ne zdrži nobene presoje, saj je bil minister, pod katerega sodi Zavod za blagovne rezerve, o katerem smo in še bomo danes ogromno poslušali in ki naj bi zagotavljal osebno varovalno opremo, ena ista oseba. Torej bi morali najmanj za celostno sliko zaslišati to osebo – Zdravka Počivalška. Dodatna utemeljitev razlogov za to zaslišanje je tudi poročilo Računskega sodišča, imamo ga v dokumentaciji, in tudi aktualna ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, ki je v ravnanju takratnega in aktualnega ministra v okviru preiskav, povezanih z nabavami zaščitne opreme pri dobavitelju GenePlanet, kar tudi naj bi preiskovala ta komisija, ugotovila kršitev integritete. Politična odgovornost.

Hvala za besedo. Če bi ta elipsa bil hram demokracije, kot ga nekateri radi imenujete, če bi slovenska politika bila javna raba uma, potem bi imeli eno preiskovalno komisijo in praviloma v ustavnih parlamentarnih demokracijah ne preiskuješ samega sebe. Ko pa imamo neko zgodbo pa ta današnji dan, ko je večina poslancev odsotnih, ko mi najprej pride na misel znan stavek iz Nooteboomovega romana Rituali: Vsaka priča laže svoje resnico. Pika. Poznamo zgodbo, kako je do te komisije prišlo. Nova koalicija je prehitela opozicijo in tako naprej in tukaj je bilo bolj vprašanje, kako se bo to odigralo. Govorec pred mano je povedal, da smo tudi predlagali neke sklepe, da bi zgodba vseeno ohranila obraz, kaj naj bi preiskovalne komisije bile, ampak ampak dejstvo je, da temu ni bilo tako. Kakorkoli že obračamo virus iz 12. na 13. ali če hočete, 13. zvečer tistega nesrečnega petka pred dvema letoma in še malo, 10 dni, ni bistveno mutiral, ni bistveno spremenil svojega agregatnega stanja. stanja. Zelo dolgo se tu govori, pa ropota o teh blagovnih rezervah, kako so bile blagovne rezerve pod Šarcem prazne. Jaz nisem advokat ne Šarca, ne Janše. Ve se, kaj je naloga preiskovalnih komisij. Če bi se nam nekaj takega zgodilo v prvi polovici prve Janševe vlade, bi z grozo ugotovili, da je bilo takrat v blagovnih rezervah zero, nič tozadevne zaščitne opreme. pogledat moje poslansko vprašanje, ko sem hotel imeti podatke od leta 2000, koliko je bilo zaščitne opreme, in so rekli, da do leta 2006 ni bilo nič, potem je bilo, zdaj ne vem, ali parafraziram Janšo ali ne, za 8 ur ali za 10 ur, odvisno od virusa, potem se je nekaj malega nabavilo med begunsko krizo 2015 in potem je bila spet neka mizerija za nek ne prevelik zdravstveni dom. To je neko dejstvo. Dejstvo je tudi, da so mreže slovenskih bolnišnic, sekundarja in terciarja, na knjigovodstveni način prikazovale, da so manjše zgube tudi z manjšimi zalogami. To je tudi neko dejstvo, ki smo ga nekako podedovali. Dejstvo je tudi, da je bila naša zakonodaja, podobno kot zakonodaja večine evropskih držav, tozadevno zastarela. Dejstvo je bilo, da se je to nekako podcenjevalo. Ker sem navsezadnje predsedoval v tistem zahtevnem, vedno zahtevnem, Odboru za zdravstvo, lahko rečem, da je verjetno, če zdaj gledamo za nazaj, januarja Šarčeva vlada nekoliko podcenjevala, kaj nas čaka, podobno kot velika večina ostalih evropskih vlad. Ko so potem nekako prišle informacije tudi zaradi slovenskih zdravstvenih delavcev, ki delujejo v tujini, konec januarja, začetka februarja, kako je zadeva resna, so se zadeve začele odvijati v pravo pot. Neka bistvena razlika, ker vsi se tukaj nekako potem ujamete in ne govorite samo o enem delu, govorite o obeh vladah, vladah, za časa 13. vlade si jaz kot predsedujoči odbora nisem dovolil, da bi se to ceneno politiziralo.

Glede vsake točke za časa Šarčeve vlade na področju zdravstva sem se posvetoval še z Bojano iz SD, z Ivi iz NSi, bi se tudi s kom drugim, ampak druge to nekako ni zanimalo.

pripravljene objave, kako bo mene policija vlekla iz parlamenta. To pač ste. In potem reče, to je politika. To ni politika, to je skrajno neodgovorna primitivnost, arogantnost, pritlehnost, neumnost, ki nas je pripeljala, kamor nas je pripeljala. Po trenutnih podatkih Sledilnika covid-19, ki ga ni bila sposobna narediti vlada, naredila ga je civilna družba, je 6 tisoč 449 umrlih s covidom ali zaradi covida.

jaz se opravičujem, s to zame pošastno številko. To je več, kot ima Občina Kungota prebivalcev, to je več, kot ima Občina Moravče prebivalcev in še bi lahko naštel kar nekaj občin. Navsezadnje sem prostorski sociolog. Na srečo je velika večina državljank in državljanov premogla več pameti in odgovornosti kot vlada, ki je nasledila 13. vlado, ki je šla zlorabljat to zadevo. Žvižgač Gale je zelo lepo povedal, četrt milijarde plusa, ki je ostalo od Šarčeve vlade, bi dodali še četrt milijarde pa prevrteli pol milijarde penez. Tam je Janša tudi lepo potunkal Počivalška, ki verjetno zaradi tega tudi zdaj kandidira, da se bo skliceval na poslansko imuniteto, če bo izvoljen, ko bo treba skozi neke kazenske preiskovalne postopke tej zadevi priti do konca. To je nekako to. Ne moremo se slepiti, da se nam to ni zgodilo. Jaz sem podal ločeno mnenje temu faznemu poročilu preiskovalne skupine, v šali lahko rečem, da ne dvomim, da ste ga vsi prebrali, pa ne vem, če je prebralo od 89 poslancev, verjetno sta oba predsedujoča obeh preiskovalk prebrala, potem pa mogoče še kdo in je temu dejansko konec. Jaz osebno menim, pa tudi Socialni demokrati menimo, da ne potrebujemo več preiskovalnih komisij na to temo. Potrebujemo očiščenje in pomlajenje, če parafraziram Cankarja, resornega ministrstva, potrebujemo, da tožilstvo počne, kar mora početi, potrebujemo, da sodna veja oblasti − strinjam se z nekim vrhovnim sodnikom, ki je rekel, da jim rečemo tretja veja, kot da so tretje ali ne vem katero kolo odigra svoje in da tisti, ki morajo kazensko odgovarjati, tudi kazensko odgovarjajo. Za konec bi rekel, ko vlečete primerjave gor in dol. Slovenija ni gosto naseljena. Mi dokaj razpršeno živimo in je potem težko vleči primerjavo že s katerokoli sosednjo državo, ki ima milijonska mesta.

da bi lahko skozi covid šli brez nekih žrtev. Če bi bila 14. vlada tako razumna, kot je bila velika večina državljank in državljanov, bi morale te grozljive številke biti vsaj za polovico nižje. polovico nižje. Vsaka priča laže svojo resnico oziroma odhajajoča koalicija laže svoje resnico. Poročila ne bomo podprli, verjetno bom pa še v razpravi kaj povedal.

Spoštovani! Najlepša hvala za besedo. Dejansko ta koalicija in tudi ta vlada, namesto da bi se ukvarjala z rešitvami oziroma tudi s samim reševanjem te epidemije oziroma covidne krize, se dejansko ukvarja s tem, kaj in kdo je kaj počel nekje v razponu meseca in pol, in še to samo zaradi tega da se obrani lik njihovega predsednika stranke oziroma zdaj tudi trenutno predsednika vlade. Z esdeesove strani smo teh manevrov zamegljevanja prostora že vajeni oziroma smo

Zadeva je sledeča. Ko je prišlo do tega tekmovanja, kdo bo prej ustanovil komisijo, ki se bo ukvarjala s samim problemov epidemije oziroma tudi nabave opreme v času te epidemije, je bilo s pogleda s pogleda državljank in državljanov to tudi precej neokusna zadeva. Saj sami veste, kakšna je vloga opozicije in koalicije. Koalicija naj ne bi odpirala oziroma tudi naj ne bi takšnih komisij ustanavljala v času, dejansko morate vi razumeti, da je opozicija tista, ki vam gleda pod prste oziroma ki vas tudi, v narekovajih, nadzoruje oziroma tudi pregleduje. Kot rečeno, ljudje res

tehnično in tudi statistično poseči v sam razplet te zgodbe, ki pa je, še enkrat rečeno, samo namenjen temu, kako zamegliti prostor oziroma tudi kako zaščititi določene akterje v teh zgodbah. Še enkrat bom priporočil vladi in predsedniku vlade in koaliciji, ukvarjajte se z zadevami, ki jih je treba reševati, ker žal naših predlogov iz opozicije večinoma niste nikoli upoštevali oziroma niste prisluhnili našim rešitvam. Imamo kar dobre rešitve, ampak žal jih ne sprejemate. V takšnih situacijah bi bilo prav, da tudi poslušate opozicijo, da samo hočete in želite imeti svoj prav, ki pa dostikrat ni v redu oziroma ni za ljudi, ampak je proti ljudem. Hvala. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija − krščanski demokrati bo predstavila Tadeja Šuštar. Izvolite. Hvala, še enkrat, za besedo. Danes obravnavamo vmesno poročilo preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 od 1. februarja 2020 do odreditve parlamentarne preiskave. Najprej smo opravili parlamentarno preiskavo za obdobje od 1. 2. 2020 do razglasitve epidemije covid-19 dne 12. marec 2020. Preiskovalna komisija je ugotovila, da javni zdravstveni zavodi niso imeli zadostnih zalog za spopadanje z epidemijo. Zaradi obsežnega pojava okužb s koronavirusom so bili zdravstveni zavodi primorani povečati svoje zaloge, kar pa je bilo zaradi pomanjkanja opreme na svetovnem trgu izjemno težka naloga. Zaradi usmeritev sanacijskega programa za zagotavljanje večje likvidnosti zdravstvenih zavodov so bile zaloge načrtno manjše. V primeru epidemije je bila to velika slabost, saj smo bili vsi priča, kakšne razmere so se pojavile v času iskanja zaščitne opreme, ko bolnišnice niso mogle priti do nje. Vendar to ne izključuje objektivne odgovornosti vlade Marjana Šarca, ki bi morala zaznati motnje na trgu in zoper njih odločno postopati. Prav tako prejšnja vlada ni bila učinkovita pri sprejemanju ukrepov in zagotovitvi zadostnih zalog zaščitne opreme. Iz dokumentacije je razvidno, da je vlada Marjana Šarca z zaščitnimi ukrepi odlašala in jih uvedla kasneje kot druge bližnje članice Evropske unije. Kljub temu da je bila takrat vlada v odhodu, je to ne razbremenjuje objektivne odgovornosti za reševanje zdravstvene krize. Takratna vlada je podcenjevala nevarnost širjenja koronavirusa in napačno ocenila potrebo po zaščitni opremi ter se spuščala v konflikt z zdravniki in zdravstvenimi delavci, kar je negativno vplivalo na zaupanje in učinkovitost zdravstvenega odziva vlade. Iz poročila preiskovalne komisije tudi izhaja, da je bila zaradi vsesplošnega pomanjkanja zaščitne opreme na trgu centralizacija nabave ključnega pomena za reševanje krize. krize. 13. vlada Republike Slovenije je s svojim pristopom, ki je temeljil predvsem na prepričanju, da bodo bolnišnica seme zmogle zagotoviti zaščitno opremo, objektivno pripomogla k skoraj ničelnim zalogam zaščitne opreme v državnih skladiščih. Takratna vlada je odreagirala prepozno, saj je bilo pomanjkanje zaščitne opreme vidno že v mesecu januarju oziroma najkasneje v začetku februarja. Nadalje preiskovalna komisija ugotavlja, da je vlada Marjana Šarca 13. 2. 2020 odpremila Kitajski materialno pomoč v obliki 1,2 milijona zaščitnih mask, kljub temu da je bilo v tistem času že zaznati težave s pomanjkanjem zaščitnih mask, kot je to razvidno tudi iz izjave generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Stanislava Lotriča. Takratna slovenska vlada je pozivala slovenske podjetnike k donaciji opreme kot uradne humanitarne pomoči za Kitajsko, vendar pa takega poziva za slovenske bolnišnice ni bilo, saj naj bi le-te za zaščitno opremo morale poskrbeti same, kljub temu da je bila nabava že otežena. Iz preiskovalni komisiji dostopnih informacij je razvidno, da je 13. vlada Republike Slovenije dne 27. februarja 2020 na 62. redni seji potrdila sprostitev blagovnih rezerv ter sprejela sklep, da se manjkajoče zaloge nadomestijo do 31. decembra 2020. Rok za nadomestitev zalog je bil glede na vsesplošno pomanjkanje zaščitne opreme bistveno predolg, čemur je pritrdil tudi takratni minister za zdravje Aleš Šabeder. Marjan Šarec kot takratni predsednik vlade ni zahteval skrajšanja roka nadomestila zalog zaščitne opreme, s čimer je subjektivno odgovoren za počasno dopolnjevanje zalog medicinske zaščitne opreme. Vlada Marjana Šarca je šele 11. marca 2020, to je en dan pred razglašeno epidemijo, naložila Ministrstvu za zdravje, naj izvede vse aktivnosti za pridobitev nujno potrebne opreme za ustrezno izvedbo ukrepov zaščite pred virusom covid-19.

poslancev o vmesnem poročilu, o bistvenih ugotovitvah ter o amandmaju Poslanske skupine LMŠ za predlog sklepa.

Najprej stranka Levica. Naj povem, da niso bili člani, niso imeli člana in nimajo člana v preiskovalni komisiji, kar se seveda več kot očitno tudi pozna, ker ne vedo niti tega, da v poročilu kot preiskovalna komisija nismo predlagali nobenih sklepov. Tako ne bodo rabili o njih glasovati. Vidim, da tudi poročila niso niti prebrali. Kar se tiče samega vmesnega poročila, lahko povem, da so ga v osnovi v glavni večini pripravili naši strokovni svetovalci preiskovalne komisije, ki so bili imenovani na pobudo, enega sem imela jaz kot predsednica komisije, drugi je bil na pobudo stranke SD in ena zunanja strokovna svetovalka je bila na pobudo Poslanske skupine LMŠ. Vsi ti strokovni svetovalci so v bistvu skupaj pripravili to vmesno poročilo, o katerem danes tukaj tudi govorimo. Tako me čudijo nekatere navedbe s strani opozicije o neprimerni vsebini tega vmesnega poročila.

da sem jaz kot predsednica selektivno usmerjala preiskavo v vnaprej pripravljena politična stališča. No, to me pa res zanima, na kakšen način sem to delala. Oprostite, ampak takrat, ko smo 16. marca 2021 delo preiskovalne komisije razdelili na dva dela, smo to naredili kot preiskovalna komisija, kot kolektivni organ. Tega nisem naredila jaz kot predsednica Suzana Lep Šimenko, skupaj smo to naredili, večina je takrat na seji to odločila. Ravnali smo se v nadaljevanju seveda skladno s tem sklepom, kar sem tudi dolžna upoštevati, ker smo ga skupaj sprejeli. Ta sklep o razdelitvi dela je seveda smiseln ravno zaradi lažjega pregleda same preiskave. Jaz pa verjamem, da vam ni pogodu, da smo vpogledovali v obdobje vaše vlade. In to je seveda več kot očitno največji problem, ki ga vi tukaj imate. Normalno je, da smo tudi vsa zaslišanja peljali po tej poti. In kaj naj rečem, dobrota je sirota. Tudi to se je izkazalo na tej preiskovalni komisiji. Kot že rečeno, imeli smo strokovne svetovalce s strani opozicije, ki smo jih potrdili na preiskovalni komisiji kot člani, vsi, enotno, pa jih ne bi rabili, pa smo jih, ker se nam je zdelo to prav. Upoštevali smo popolnoma vse vaše zahteve, ki ste jih dali glede sklepov o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, čisto vse, tudi tiste, ki ste jih vložili mimo našega dogovora in poslovnika, ki smo jih dobili na mizo, pa smo vmes kdaj kakšno sejo prekinili. Na razpolago vam je bil sekretar preiskovalne komisije in tudi moj tudi moj zunanji sodelavec, da ste skupaj oblikovali sklep v pravi obliki, ker vložen ni bil v pravi obliki, in smo to tudi upoštevali. Čisto vse, kar ste predlagali, čisto vse vaše zahteve za vso dokumentacijo. Niti ene stvari mi kot preiskovalna komisija nismo zavrnili. Niti ene. Čisto vse smo upoštevali. Isto je bilo z imenovanjem vaše strokovne svetovalke. Ni bilo pravočasno vloženo, prekinjali smo sejo, da ste nam na mizo prinesli življenjepis in da smo se potem verodostojno na osnovi tega odločili. odločili. Jaz mislim, da smo delovali zelo korektno in se mi zdijo vse te vaše navedbe res neprimerne in tudi resnično nepoštene. Tisti sklep glede tretjinske zahteve, glede vseh prič, koga bi naj zaslišali, tisti se pa ni nanašal na prvo obdobje dela preiskovalne komisije. Mi smo takrat sprejeli dokazni sklep, ki se je nanašal izključno na obdobje do 12. 3., vi ste pa prišli s seznamom prič in ste želeli, da se vključi tam zraven. In tudi ni bil vložen v skladu s poslovnikom. Ampak ne glede na to, tudi nekatere priče s tistega seznama so bile zaslišane. Smo pa sledili temu, da smo se najprej osredotočili na prvo obdobje, kot je to sprejela preiskovalna komisija in ne Suzana Lep Šimenko, kot predsednica te preiskovalne komisije.

Vaša, naša vlada, katerakoli vlada, je vlada vseh nas. Tudi če jo vodi nekdo, s katerim se osebno ne strinjaš. tudi poslanci predstavniki vsega ljudstva. V najbolj radikalni obliki to pomeni, da jaz tudi predstavljam Janeza Janšo, in če bi on tu sedel, tudi on predstavlja mene. Tako da boste vsi razumeli. Zdaj bo spet nekdo ponorel po kakšnih twitterjih in podobno. Tudi preiskovalne komisije niso naše, vaše. Preiskovalne komisije so preiskovalne komisije Državnega zbora. Tudi strokovni sodelavci niso moji, tvoji, njihovi. Praviloma res potem preiskovalne komisije imenujemo po imenih, priimkih tistih, ki jih vodijo, ki jim predsedujejo, verjetno tudi zaradi tega, ker je uradni naziv preiskovalnih komisij taka žlobudra, da ne vem, če še predsedujoča obeh znata to na izust povedati, na pamet. Robi odmiguje, da ne. Verjetno tudi sam ne bi znal. To so v bistvu neka dejstva. Dejstvo je, ne glede na to, kdo predlaga strokovce in strokovke, ki jih praviloma potrdimo, tudi v kakšnih drugih preiskovalnih komisijah sem že deloval v Državnem zboru, v veliki meri usmerjajo tisti, ki vodijo preiskovalke. Tu ni neka bistvena razlika med tem, kar je delala kolegica, kot tisto komisijo, ki smo jo imenovali Janijeva, pa Jelkina, pa Logarjeva, pa pa tako naprej. Jaz se zdaj v to neko prepucavanje LMŠ, SDS ne bom vključeval, ker sem pač menil, da določene zadeve niso v tem poročilu nekako podane, kot bi morale ustrezno biti podane. Ker sem tudi, ko se je ta zgodba začela kuhati, predsedoval zahtevnemu odboru, sem tudi vsebinsko napisal, kaj je na stvari. Odkrito povedano, takrat sem bil celo službeno odsoten, pa je bil nadomestni član, pa bi v osnovi tudi predsedujoča lahko, če bi hotela, me tam strikirala pa tega ločenega mnenja niti ne bi bilo. To moram odkrito povedati. Ne morem da ne bi bil malo oseben. S to problematiko sem se sam začel ukvarjati v bistvu že takoj, ko so prišle prve informacije, da se nekaj na Kitajskem dogaja. Nekako konec januarja, kot sem že prej omenil, sem bil deležen nekih določenih mailov, ki so mi jih prepošiljali slovenski zdravnice, zdravniki, delujoči v Italiji, delujoči v Angliji, delujoči še kje drugje. V začetku februarja je bila definitivno jasno, da to ne bo zgolj neka malo drugačna gripa. Zdaj lahko odkrito povem, da v nekih prvih komunikacijah, ki sem jih takrat imel s Šarcem pa Šabedrom,

podcenjujoče. Do sredine februarja je bilo že zelo jasno, ko se je začela dogajati zgodba v Italiji, kaj nas verjetno čaka. Takrat smo imeli, meni se zdi 25. februarja, tisto sejo matičnega delovnega telesa, na katero sem povabil tako italijanskega veleposlanika kot avstrijsko veleposlanico. Italijanski veleposlanik se je odzval, avstrijska veleposlanica je poslala svojo sodelavko. Še dandanes me je sram, kaj je tam na tistem odboru izvajala predstavnica Nove Slovenije, kolegica Iva Dimic, ki je nekako trdila,

preskakujete to neko umetno oviro, ki smo jo pač sprejeli, ja, za prvofazno poročilo, se je vedelo, v katero smer bo tudi to šlo. Dejstvo je, da lahko najdemo neke nerodnosti pri Šarčevi vladi ukvarjanja s to problematiko. Dejstvo je, pa da je vlada, ki jo je nasledila, zgodbo radikalno zavozila. Radikalno jo je pa zavozila − veste zakaj? Zato ker je epidemijo vzela, izhajajoč iz neke obramboslovne logike Janše pa Kacina, ki sta se izšolala za to, verjetno v istih časih, kot se je Putin izšolal za agenta, kot neko vojno. Ukvarjanje z epidemijo pa je v bistvu, če hočete, skoraj malo več sociologija kot zgolj medicina. In tukaj je ta vlada zavozila. Veste, jaz živim v Mariboru, pa sem gledal, kako je bilo to na avstrijski strani. Pa sem bil potem prisiljen zaradi lock downa kupit avto, ker javnega potniškega prometa ni bilo. In potem se voziš in v uri in pol, ne divjam, ko se voziš v Ljubljano, iz Ljubljane, si vsaj štirikrat slišal te cifre. Toliko jih je, gor, dol. Ker ste vzeli to kot vojno stanje. Ker je bilo treba vsak dan organizirati neko novinarsko konferenco, ste se vsak dan morali nekaj spomniti. Saj je ta virus zelo mutirajoč, ampak tako hitro spet ni mutiral. In potem se nam je dogajala vsa ta grozna komunikacijska in drugačna, ne morem drugega reči, bedastoča, ki je posledično privedla do do toliko in tolik, če ostanem vljuden v izrekih, presežnih smrti. In to so neka dejstva. Jaz sem že večkrat povedal na primeru, kako se je s tem ukvarjalo. Upam, da bo nastal neki učbenik, kako se ne vodijo epidemiološki ukrepi. Veste, cela ta zgodba, v kateri se vrtimo, nabava, nenabava opreme, ustrezna, neustrezna oprema, prazna skladišča, polna skladišča. Pa dajmo biti odkriti! Blagovne rezerve so bile bolj SDS fevd. To se ve. Zdravko Počivalšek je zaporedoma že v tretji vladi resorni minister za to področje. Sicer se je pustil, da ga je Janez namočil glede te zgodbe pa bo verjetno moral hoditi po sodiščih kot kakšen Karl Erjavec glede Patrie. Ampak to so v bistvu neka dejstva. Vi se lahko na trepalnice postavljate. Covid sledilnik je tudi neko dejstvo. Verjetno smo pozabili ali ste pozabili, jaz nisem, da je ta vlada izvedla prvo menjavo, ki je nobena vlada pred tem ni izvedla. Menjala je prvo osebo statističnega urada. Zakaj že? Ker neki gospod profesor z ekonomskega faksa ni dobil surovih podatkov, ki jih tudi ne sme dobiti, ker so poslovna tajnost s področja gospodarstva. To so zgodbe, dejstva, neka zgodba, ki ste si jo spisali sami. Pet let pa pol pred tem smo poslušali, kako nas je Janša skoraj sam − kot tista skojevka, ki se vrže na tank − osvobodil, kako je najboljši krizni menedžer gor in dol. Ja, ni! To je neko dejstvo. Tudi Šarec je stopil v prevelike čevlje, definitivno, pa še nekdo pred njim. njim. Vem, da je to neljubo poslušati, ampak to so neka dejstva. Privleči nekoga po 30 letih, ki je tam odigral neko vlogo, da bo komunikator Prosim vas lepo! To sem že večkrat poslansko vprašanje, pa pokličite ljudi, ki se razumejo na način komuniciranja 21. stoletja. Ne, iz inata vztrajati z onim »Krk bazeni, uživajte, dokler lahko«. Ali pa, ko ljudje že malo začnejo izgubljati voljo in razsodnost, ti predsednik vlade reče, da kaj vi nekaj gušite, kot bi rekli v Mariboru, saj itak sedite na kavču in gledate televizijo. To so neka dejstva. Pa verjetno, če bi Šarčeva vlada ostala, se mi zdi, da bi Šarec tudi kakšne šarcizme stresel, nad katerimi jaz ne bi bil pretirano zadovoljen. Kar se moramo iz te zgodbe naučiti, se moramo naučiti, ker so volitve pred nami in večina nas ima pasivno volilno pravico, ni pa vsak še za poslanca ali poslanko, kaj šele za predsedovanje na zahtevnem odboru, ni vsak za v vlado, kaj šele, da bi bili številni za predsednika ali predsednice vlad. To so neka dejstva. Pa vsi imamo neki rok trajanja. Tako Janši kot Pahorju je rok trajanja že zdavnaj potekel. Hvala lepa. Besedo ima Rudi Medved. Pripravi naj se Robert Pavšič. RUDI MEDVED (PS LMŠ): Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Sedaj smo pri nadaljevanju zgodbe in smo pri drugem delu, part two, vsega je kriv Marjana Šarec. Vi v SDS bi Marjana Šarca obtožili tudi, da je kriv za podnebno krizo. Ampak k sreči podnebne krize vi ne priznavate pa ga potem tudi ne morete okriviti za kaj takega. Ampak ni bistvo v tem, ali je ali ni kriv vsega Marjan Šarec, kot mu želite sedaj s tem poročilom preiskovalne komisije naprtiti. Temeljno vprašanje je, kdaj in zakaj je bila ta preiskovalna komisija ustanovljena in zakaj ste tako pohiteli, da ste prehiteli opozicijo, ki bi s to preiskovalno komisijo dokazovala povsem nekaj drugega. Tisto, kar se sedaj do volitev niti ne bo dalo dokazati, bom v nadaljevanju povedal, zakaj ne. Pravite, da v opoziciji vidimo problem v tem, da ste pri delu preiskovalne komisije vpogledovali v delo prejšnje vlade. Ne, to seveda ni problem. Saj je popolnoma normalno, da če je časovno obdobje zastavljeno tako, kot je, je delo komisije pač možno opraviti v tem času in vpogledovati tudi v delo prejšnje vlade. Veste, v čem je problem? Da niste vpogledovali v delo sedanje vlade. Zato ste tako pohiteli s to preiskovalno komisijo, jo speljali drugam, ker ste natančno vedeli, kakšen je bil prvotni cilj opozicije, če bi ustanovila to preiskovalno komisijo – da bi vpogledovala v delo sedanje vlade v teh konkretnih zadevah. Takrat, ko ste to ustanavljali, je bilo pa že precej jasno in precej dobro znano, da pri sumljivih nabavah medicinske opreme smrdi do neba. Vsi indici so kazali na to, kako klientelistično, pajdaško je šla ta vlada v to, kot pravite, centralizirano nabavljanje medicinske in zaščitne opreme.

ost uperili v tisto obdobje februar-marec 2020, češ, da prejšnja vlada ni nič naredila, kar veste, da je popolna laž.

naštel, kaj vse je prejšnja vlada pod vodstvom Marjana Šarca sprejela kot ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa in preprečevanje vnosa ali pa omejevanje vnosa koronavirusa v državo. Med drugim tudi zelo zgodnje, eno prvih zaprtij meja v Evropi. Spomnite se, kakšno je takrat zganjal gospodarski minister Počivalšek, kako odločno je bil proti, da se zapre meja z Italijo in Hrvaško. To je tisti reševalec življenj,

bi rad izpostavil pojasnilo ali dve. Namreč popolnoma jasno je bilo, da s to preiskovalno komisijo ne boste niti blizu šli tem sumljivim, napol kriminalnim, morda se bo izkazalo, da tudi kar čisto kriminalnim poslom v zvezi z nabavo medicinske in zaščitne opreme, da se seveda niti slučajno tega ne boste dotaknili. Očitno pa, glede na to, kako ste si brutalno podredili policijo, si brutalno podredili policijo, vsaj do volitev ne bo nič tudi z epilogom kriminalistične preiskave, v središču katere, kot veste, je gospodarski minister Počivalšek. Zakaj ne bo po vsej verjetnosti nobenega epiloga, torej nobene morebitne vložitve kazenske ovadbe ali naznanila? Zaradi tega ker je vodstvo policije, politično nastavljeno in politično vodeno, doslej storilo vse, da se to ne zgodi. Kar poglejte, kako je tekla sama preiskava. Tako, da so nenehno menjali kriminaliste vodje preiskave v tej zadevi. Začelo se je pa dokaj hitro po tisti famozni hišni preiskavi pri ministru Počivalšku, za katero trdi, da ni bil vnaprej obveščen, pa je kriminalist, ki je takrat vodil preiskavo, na preiskovalni komisiji jasno in glasno povedal, da je popolnoma evidentno, da je bil vnaprej obveščen o hišni preiskavi in da so pri njem našli tudi plonk cegelc, kako se ravna v primeru hišne preiskave. Pa potem tista zgodba z zaklenjenim telefonom pa tisto PIN-kodo, ki jo je menda gospodarski minister pač dal napačno pa se je telefon zaklenil, da se ni prišlo do podatkov. Skratka, takrat se je vse naredilo, da bi se ta preiskava diskreditirala. Tudi dan prej je eden izmed portalov, ne bom rekel medijev, ki je v lasti SDS, to tudi uspešno objavil vnaprej in še dodatno diskreditiral to preiskavo. Ampak tu seveda še ni bilo konec, potem so se šele začenjale menjave kriminalistov na tej zadevi, tako da ne vem, kateri že po vrsti sedaj vodi to preiskavo. Vmes se je zgodila tudi ena taka luštna podrobnost, da je kriminalista, ki so ga umaknili iz te preiskave, zamenjal kriminalist kot vodja preiskave, ki je prišel iz Celja, kjer kjer je skupaj z njim še ne tako dolgo nazaj delala najtesnejša sodelavka ministra Počivalška, in je ta kriminalist prevzel vodenje te preiskave, pri čemer je trdil, da je sicer vodja preiskave, ampak da s preiskavo samo nima nič in tako dalje in tako naprej. Zdaj smo seveda tik pred tem, da bodo volitve in bo treba samo še malo stisniti, pa zadeva ne bo dobila epiloga, kljub temu da je preiskava bolj ali manj končana, kot se da izvedeti, in da je seveda ta epilog nekje v predalu na Nacionalnem preiskovalnem uradu, nekje v predalu nekje blizu vodstva Nacionalnega preiskovalnega urada in tam varno čaka, varno čaka, da bodo volitve mimo. In jaz nič ne prejudiciram, kaj je kriminalistična preiskava pokazala, seveda tega ne vem, ampak očitno očitno ni bilo vse skupaj tako nedolžno, kar verjemite, če bi bilo, bi bilo to že davno obešeno na veliki zvon, kako so reševalci življenj takrat resnično samo reševali življenja, ne pa tudi delali za žepe svojih političnih somišljenikov ali pajdašev. To je epilog vsega tega. Uspeli ste seveda po eni strani prikriti s to preiskovalno komisijo vse te rabote, ki so se dogajale okoli nabav zaščitne in medicinske opreme, po drugi strani pa seveda tako uspešno in učinkovito obvladati policijo, da tudi organi, v katere moramo imeti zaupanje, da bodo opravili svoje delo, da tudi ti organi seveda uspešno bremzajo in čakajo, da bo mimo ta 24. april. Potem pa bo, kot pač bo, ampak važno je, da so mimo volitve. Veste, tale preiskovalna komisija, tako kot ste se jo lotili, glede na to, da ste se seveda bali, da bi opozicija prišla blizu tem sumljivim poslom, preiskovalna komisija pač boluje za sindromom vrtnarjevega psa. To pa pomeni, da vrtnarjev pes sam zelja ne je, ampak drugim ga pa tudi ne pusti.

Zakaj smo kot opozicija takrat napovedali ustanovitev preiskovalne komisije, pa nas je potem v tej naši naivnosti prehitela koalicija? Zaradi objavljenega telefonskega klica aktualnega ministra za gospodarstvo na Zavod za blagovne rezerve: »Vi to plačajte, Bitenc pa mora ta posel dobiti.« Zato smo želeli, da se preišče politična odgovornost, ker kaj pa je drugo kot politična odgovornost, če aktualni minister pokliče na državni javni zavod in direktorju, ki je avtonomen, bi moral biti, naroči, vi plačajte, ker neko zasebno podjetje ta posel mora dobiti. In potem takratni direktor vpraša: »Aha, imamo še druga. Druga dva tudi?« »Ne, ne, druga dva pa ne.« Še dodaten znak za alarm. In zdaj postaja ta komisija, je postala, saj smo vedeli, tisti trenutek, ko je bila vložena zahteva za ustanovitev te komisije, smo takoj vedeli, kam pes taco moli prikriti svoja lastna kriminalna dejanja s tem, da se bomo ukvarjali z, kot temu rečejo v zahodnem svetu, monkey biznisom. In točno to počnemo. Svojo preiskovalno komisijo ste ustanovili za preiskavo svojih kriminalnih dejanj, svojih ljudi, ki imajo doma na dan hišne preiskave listke z navodili, kako ravnati v primeru hišne preiskave. In tudi danes ste šli tako daleč, da ste se že v stališču vse debelo in bogato zlagali. Malce bolj subtilno pri tako imenovani donaciji Kitajski. Pa to zadevo smo že milijardokrat pojasnili. Sedem tisoč mask je bilo nabavljenih v Sloveniji od 1,2 milijona mask. Sedem tisoč teh mask je bilo nabavljenih v Sloveniji, na trgu, ni jih dala država. Država pa je subvencionirala oziroma dodala 25 % transportnih stroškov te opreme na Kitajsko, ki jo je takrat potrebovala nujno. In Kitajska država je bila tako hvaležna Sloveniji, da je ponudila neposredno sodelovanje država državi za nakup zaščitne opreme, ki smo jo takrat tudi rabili. Ampak ne, ta vlada je pa rekla: Ne, država državi pa ne, mi rabimo zasebne posrednike.« Točno tiste, za katere je potem urgiral aktualni minister za gospodarstvo. Dobro je sirota, sem slišal danes. Dobrota. Vam preberem 12. člen poslovnika preiskovalne komisije, dobro ga poznate, pa ga bom prebral, da ga bodo tudi ostali slišali. Prvi odstavek: »Preiskovalna komisija sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, če ta poslovnik ne določa drugače.« In glej ga zlomka, v drugem odstavku določa drugače: »Preiskovalna komisija mora opraviti pripravljalna preiskovalna dejanja, obvestiti javnost o opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, postaviti vprašanja državnim organov v zvezi s parlamentarno preiskavo in sprejeti in izvesti dokaze, če to zahteva najmanj tretjina članov preiskovalne komisije.« Mora izvesti. Mi smo to vložili. Tretjina članov je bila podpisana. Preiskovalna komisija pa tega ne izvede. Kakšna dobrota je zdaj to? V enem letu! V ločenem mnenju so vsi ti predlagani sklepi notri in predlagana lista prič, tako da si lahko vsak pogleda in ustvari svoje mnenje. Kar se tiče strokovnih svetovalcev. Tukaj pa tako resnično zavajate, to so strokovni svetovalci komisije, niso ne moji, ne od kolega dr. Trčka, najbolj so še vaši, predsednica. Zato ker – kaj? Predsednik usmerja delo strokovnih svetovalcev. In kot jaz vem, so imeli eksplicitno prepoved vpogleda v dokumentacijo po 12. marcu. Eksplicitno prepoved, pa vam nisem nikoli tega očital. In danes obravnavamo vmesno poročilo. Torej smo prvi del preiskave zaključili. Jaz sem vam že pred štirinajstimi dnevi posredoval tretjinsko zahtevo za sklic izredne seje, malce nerodno zapisano, zato smo še pred nekaj dnevi vložili zadevo še enkrat. A ste sklicali naslednjo sejo? Ker kot pravi 12. člen Poslovnika o parlamentarni preiskavi: »Preiskovalna komisija mora izvesti dokaze, zaslišanje prič pa je izvedba dokaza.« Seveda, najlaže se bo zdaj izogibati za časovno stisko, iskanjem ustreznih terminov, potem z opravičili teh potencialnih prič in zadeva bo do 24. poniknila zaradi pasivnosti oziroma zaradi aktivne pasivnosti vodenja te parlamentarne preiskave. Ker poročilo ne navaja ene od glavnih odgovornih oseb v tem postopku, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, niti se ga kot ključno osebo pri pripravah na epidemijo ni zaslišalo, kljub temu da Zavod za blagovne rezerve, tako imenovana famozna prazna skladišča, sodi neposredno v ingerenco Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga je v času 13. vlade, torej vmesnega poročila, ki ga danes obravnavamo, in 14. vlade vodil isti človek. Pa 12. tudi, ja. In mi ga ne zaslišimo, pa je stalno ista oseba na vrhu v politiki in mi ga ne zaslišimo in damo ven sodbo kot komisija, da je bilo vse katastrofalno, kar se tiče 13. vlade, pa isti minister je bil. Lahko bi marsikaj pojasnil. Ne jamrajte, kolega Verbič, boste imeli čas za mano govoriti, jaz imam pa še nekaj minut časa. časa. Slišal sem sklepne vmesne ugotovitve, da so prazna skladišča, pa ne vem kaj še vse. Kako potem lahko sprejmemo tak sklep, če nismo zaslišali ne takratnega direktorja Zavoda za blagovne rezerve ne pristojnega ministra? In gremo na drugo laž, ki sem jo slišal danes v stališču stranke SDS pri obravnavi tega poročila, da je Šabeder, nekdanji minister za zdravje, opozoril, da je rok prekratek. Jaz priporočam, da preberete magnetogram zaslišanja, ker minister je takrat rekel: »Nihče ni temu roku ugovarjal, sklep pa je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo.« Spet taisti človek. In tisti, ki si drzne tako trditev zapisati, prebrati, nima pojma o tem, kako deluje Zavod za blagovne rezerve. Nima pojma. Nikoli ni bil namenjen ne skladiščenju ne distribuciji varovalne opreme, kaj šele medicinske opreme, razen tistih nujnih zdravil, ki jih pač mora imeti. In deluje na osnovi dveh zelo jasnih, znanih dokumentov – na osnovi petletnega plana, ki se ga sprejme za obdobje petih let, in operativnega letnega plana, ki velja od 1. 1. do 31. 12., je določeno, do kdaj velja, vmes ga pa Vlada spreminja. Samo spremeni se letni načrt nabav za Zavod za blagovne rezerve. Vi pa iz tega naredite tako zgodbo, s tem da ste Zavod za blagovne rezerve vi sami oziroma ta vlada ga je imenovala za centralni del nabave zaščitne in varnostne opreme, čeprav temu nikoli ni bil namenjen. In Računsko sodišče opozarja s točno takšno argumentacijo: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 uporabila za centralizirane nabave zaščitne opreme. Seveda, da lahko potem Zdravko Počivalšek dvigne telefon pa reče: »Poslušaj, Zakrajšek, plačajte vi v celoti ta račun, 100 % avans, ker Bitenc mora ta posel dobiti.« To je edini razlog. In to, kar je rekel kolega Trček, še prekleto velja. Zavod za blagovne rezerve je v celotni zgodovini fevd vaše stranke. Ampak so tudi gospodje na Zavodu za blagovne rezerve spoznali, kako nevarno je to njihovo početje oziroma kako nevarna je sprega z vlado. Spoznali so do te mere, da je ta posnetek potem prišel na plano in da se je izpostavil eden izmed pravnikov Zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale in povedal, da ta zadeva ni dobra, je protizakonita. Ampak ker ta komisija v letu in pol ni bila sposobna sprocesirati zaslišanja štirih ključnih prič – tudi dve izmed teh, ki smo jih predlagali, bi bili dovolj –, bo ta zgodba poniknila in kriminal se bo prikrival zato, da bo v naslednjem mandatu iz tega nastala spet politična zarota. Ne, kriminal je bil. In to lahko trdim suvereno, ker marsikaj sem vam že povedal, sem v varovanem območju videl, je ogromno dokumentacije s podpisi, s korespondenco, z vsem. Jaz samo upam, da NPU te dokumente ima in da se bo odzval in zaključil svojo preiskavo,

Najlepša hvala za dano besedo. Da pojasnim nekatere stvari. Zunanji svetovalci preiskovalne komisije so predlagani na predlog poslanskih skupin. In ta preiskovalna komisija je imela zunanje svetovalce na predlog strank SD, LMŠ in tudi SAB, ki je pač v vmesnem času potem odstopil, in enega sem imela jaz kot predsednica, edino tisti ni bil imenovan na predlog poslanske skupine. In naj povem, to je velika laž. Naši zunanji svetovalci niso imeli nobene prepovedi, da v katero gradivo naše preiskovalke ne bi smeli vpogledovati, v popolnoma vse so lahko vpogledovali. In tudi so. Ko pa smo se pripravljali na zaslišanje, pa seveda, da so se osredotočali na gradivo, ki se je nanašalo na tisto obdobje, o katerem smo tudi zaslišali priče, kar je pa seveda popolnoma logično. In verjetno so tudi vam bili v korist. Citirali ste mi 12. člen Poslovnika: »Preiskovalna komisija mora opraviti pripravljalna preiskovalna dejanja.« Res je, dokazi, vse to se mora izvesti pred koncem preiskave. Mi danes obravnavamo vmesno poročilo preiskovalne komisije. To ni končno poročilo in ne morete govoriti, da mi vaših tretjinskih zahtev nismo upoštevali. In ta vaša tretjinska zahteva, ko govorite o dolgem seznamu prič, je bila dana na dokazni sklep, ki se je nanašal izključno na obdobje 1. 2. 2020 do 12. 3. 2020. Če ste vi malo nerodni pri tem vlaganju, je to vaša težava in vaš problem. Sama pa vem, da smo vedno ravnali v skladu z dogovorom naše preiskovalne komisije in v skladu s poslovnikom. Drugače pa 10. člen Poslovnika določa tudi, da je predsednik tisti, ki določa vrstni red zaslišanj preiskovalcev, prič in izvedencev. Predsednikova naloga je to.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Vsem skupaj prav lep pozdrav! Moram priznati, da mi je kar močno žal, da spoštovani kolega Pavšič ni ni več v dvorani. Verjamem, da se je mogoče malce zakalkuliral, ker ne bi mogel več replicirati, ampak bom začel kar pri njem. Dejstvo je, da v prvi vrsti v določenem delu svoje razprave, lahko rečem, zavaja sebe, javnost kot tudi nas tukaj prisotne, ko je govoril, kako je minister za gospodarstvo po telefonu nekako naročil direktorju za blagovne rezerve, da nakaže avans in podobno. To je popolno zavajanje, neresnica. Res je, da je minister za gospodarstvo opravil telefonski razgovor, ki je javnosti znan, z dotičnim, recimo temu, naročilom za avans določenemu podjetju, vendar je to podjetje že sklenilo pogodbo o dobavi zaščitne opreme za blagovno rezervo. In zakaj smo potem tako podli v tej politični strasti razprave, ko želimo prikazovati drugi pol, drugo stran, vse samo tako, da je drugače in da bi javnost na tak ali drugačen način dobila oceno, res, kot je spoštovani kolega Rudi Medved rekel, »nabava zaščitne opreme je bila izvedena na način, ki smrdi do neba«. V bistvu sta usklajena v prikazovanju popolne neresnice. Bodite odkriti in povejte pošteno. Jaz zamerim kolegu Pavšiču, da ni povedal tako, kot je. Tisti, ki smo bili v preteklosti v poslovnem svetu, preden smo prišli v javni sektor ali v ta parlament, smo se zavedali v izrednih razmerah, če je podjetje ali kakorkoli, ki se je zgodila ta epidemija, se ukrepa per takoj. Absolutno se strinjam s tem, da se najverjetneje v takih okoliščinah, ki so se zgodile s to epidemijo ali covidom, da so na trgu dobesedno lovci, če temu lahko tako rečem, ki želijo izkoristiti situacijo. Ampak bistvo je ohranjanje življenja, ohranjanje zdravja. Ampak v teh razpravah ni bilo nobene besede okoli tega. In tisto, kar sem želel spoštovanemu kolegu Pavšiču reči, če ne verjamem meni ali komerkoli, ki razpravlja o objektivnih dejstvih, potem naj verjame vsaj svojemu predsedniku gospod Šarcu in tudi takratnemu ministru za zdravje gospod Šabedru, ki v zapisnikih in gradivih te preiskovalne komisije zelo jasno govori nekaj. Oba sta izjavila in to je evidentno vsem, da Zavod za blagovne rezerve ni bil dolžan zagotavljati zaščitnih sredstev v tistem času. Da ne bo napačno razumljeno, res je, da je tedanja Šarčeva vlada 27. 2. 2020 sprejela sklep, da se zagotovi potom Zavoda za blagovne rezerve ob sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj ter Ministrstvom za zdravje, kar se tiče blaga za zaščito in reševanje, preko logističnega centra v Ljubljani. Vendar ponovno nobeden od imenovanih kolegov ni omenil, da je bil to sklep Vlade, ki je zavezal tedanjo garnituro do 31. 12. 2020. Ampak to je druga zgodba. Preprosto ne želimo tudi v političnih razpravah biti objektivni, ker se želi črniti ali zamegljevati pomembna dejstva, za takratna zaščitna sredstva izključno zavezani pristojnostim bolnišnic, zdravstvenih zavodov, domov ostarelih in podobno. O tem raje ne bi kakorkoli več v nadaljevanju razpravljal. Res je, da v teh tako imenovanih razpravah parlamentarnih preiskovalnih komisij vsaj v prejšnji točki in sedanji ni bilo nobenega govora tudi o gorečem razpravljanju, da imamo tukaj individualno pa kolektivno odgovornost pa da imamo subjektivno in objektivno odgovornost. In dejstvo je, kot je znano, in tisti, ki se je želel to gradivo pogledati, je ta komisija obravnavala praktično dva časovna obdobja.

sprejel odločitev, da se ta parlamentarna preiskovalna komisija tudi formira. Tisto, kar je sila pomembno in tudi v uvodni predstavitvi stališča naše poslanske skupine je bilo zelo jasno rečeno, da se v obdobju ob začetku leta 2020 preprosto na strani izvršilne veje oblasti, katero je vodil predsednik Vlade gospod Marjana Šarec, ni zavedalo, s polno odgovornostjo se je šlo v akcijo, da se zagotovi že v tistem turbulentnem času na svetovnem trgu večjo aktivnost za zagotavljanje zaščitne opreme. sedaj se išče vse mogoče druge razloge, kako je kriv ta minister, samo da ni bil kriv ali odgovoren minister za zdravje, ki skoraj ni bil omenjen, da ne bom govoril tudi predsednik Vlade. Žal je treba priznati, da je predsednik Vlade tisti, ki je prvi človek izvršilne oblasti in je zadolžen in je dolžan skrbeti tudi za svoje ljudi. Hvala lepa.

kot si rekla, nekako kot predsedujoča usmerjam, v kaj se bomo dejansko bolj pikirali. Drugi del zgodbe, ko je govoril kolega iz – kaj je – bivši SMC, sedaj Konkretno. Vsaj dvakrat si se logično zaštrikal. si se zaštrikal na ta način, da vi sedaj napade iz sedanje koalicije, ker ste prestopili, kako je za vse kriva Šarčeva vlada pa kako je imelo ministrstvo, ki ga je vodil Počivalšek, prazne blagovne rezerve, po drugi strani trdiš, da v bistvu minister ni odgovoren za to. In še ena zgodba. 114. člen Ustave zelo jasno piše, kaj je naloga predsednika Vlade in kaj je naloga in avtonomija resornih ministrov. Resorni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je, dajmo reči, ob financministru tisti, ki mora gledati, kakšna so dogajanja na globalnih trgih, in o tem seveda obvestiti vlado, ki je kolektivni organ. Zgolj to na kratko. Hvala. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica predlagatelja Suzana Lep Šimenko. Izvolite, imate besedo. SDS): Hvala za dano besedo. Naj uvodoma pojasnim to, kar je bilo očitano še s strani kolega Pavšiča. Zdaj imam pred seboj magnetogram glede izjave bivšega ministra gospoda Šabedra.

Gospod Šabeder je na zaslišanju dejal: »Poglejte, sklep je takrat pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo. Če sem prav spomnim, sem na tej seji Vlade povedal, da je rok predolg in je treba opremo nabaviti prej. Verjetno mora biti kje v kakšnem magnetogramu te vladne seje.« sledilo je moje vprašanje: »Se vam je ta sklep zdel ustrezen ali ne?«. Odgovor gospoda Šabedra: »Rok zagotovo ne, ker sem takrat že zelo dobro vedel, da bo potrebno opremo nabaviti bistveno prej, saj je v sosednjih državah pravzaprav je bilo število okuženih v sosednjih državah že sorazmerno veliko.« Tako da ne vem, kaj je bilo narobe zapisano v samem stališču. Jaz se bi na tem mestu zahvalila vsem članom preiskovalne komisije za dosedanje delo, vsem, ki ste danes razpravljali, eni bolj, drugi manj konstruktivno. Tisto, kar je pa ključno, je pa to, da glede na naše poročilo preiskovalne komisije javni zavodi niso imeli zadostnih zalog zaščitne opreme. 13. vlada, vlada Marjana Šarca je pričakovala, da seveda javni zavodi za zaloge poskrbijo sami. Glede na razmere, ki so takrat veljale na trgu, bi pa ta vlada morala takrat ukrepati drugače, ampak ni ukrepala. In to je tisto, kar se ji očita. Posledice pa vsi vemo, kakšne so bile. In zaradi nekaterih prepozno sprejetih ukrepih tudi vemo, kje so se okužbe najprej začele širiti in kdo jih je v Slovenijo pripeljal. Kot že rečeno, jaz se za dosedanje delo vsem zahvaljujem, naša preiskovalna komisija pa seveda s svojim delom še ni zaključila. Zgolj z vmesnim poročilom.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 Ugotavljam, da je interes. Če želi razpravljati tudi predstavnica predlagatelja Suzana Lep Šimenko, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobi besedo kot

Robert Pavšič ima besedo. Izvolite. ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, predsedujoči. Kakšne so bile posledice prvega vala? Bistveno boljše kot posledice drugega vala, spoštovana predsednica. To pomeni, da je bil sistem za prvi val relativno dobro pripravljen in se je dobro odzval na vse skupaj. Pol leta časa do drugega vala pa je nekdo prespal, hiberniral, vmes malce posloval, omogočal bajne zaslužke svojim prijateljem z nabavo zaščitne opreme, z nabavo medicinske opreme, vse do konca leta, ko se je zadeva nadaljevala še s hitrimi testi in tako naprej. Delo bomo nadaljevali, pravite. Ali ste že sklicali naslednjo sejo? Skladno s Poslovnikom Državnega zbora imate 14 dni časa, da jo skličete in izvedete. Ste vsaj termin našli? bom pogledal, če je vaš strokovni sodelavec gor, ki bi vam lahko dal informacijo, če ste že našli termin. Niste ga. Ne zavajati. Bodite vsaj toliko pošteni do nas kolegov, pa nam povejte po resnici, da teh zaslišanj, ki jih zahtevamo opozicijski člani, v preiskovalni komisiji ne boste izvedli. Zdaj ni nobenih, ne vsebinskih ne formalnih zadržkov več, da bi vsaj sklicali sejo. Ampak jaz vabila še nisem dobil. Glede na to, da gre za zaslišanja, verjetno jih niso dobili niti tisti, ki naj bi bili zaslišani. Pa sem vas dvakrat eksplicitno v razpravi vprašal, ali ste sklicali naslednjo sejo. Veste, ni vse samo v dobri volji, veliko je tudi v nekem osebnem pristopu, osebni integriteti, osebni želji po pravici, po resnici. Mi vas nismo postopkovno nikoli ovirali, prej obratno, prej dajali podporo. Potem pa res dobrota postane sirota. Saj ne pričakujem nič, nič takšnega, da to ne bi bilo izvedljivo, če seveda obstaja za to osebna volja in pa politična volja, ki je v tem trenutku mnogo bolj izpostavljena. Ni v redu, veste, ni v redu, da zadeve nikoli v tej državi ne dobijo epiloga. Ni v redu. Ker potem ni zaupanja ne v vas ne v nas, v kogarkoli, ne v sodišča, ne v policijo, ne v NPU, ne v specializirano državno tožilstvo. Zato se je dobro včasih spomniti, da smo pravzaprav tudi poslanci samo ljudje in kot taki v prvi vrsti odgovarjamo sami sebi. Odgovarjamo sami sebi, da smo resnicoljubni, delovni, aktivni in da iščemo skladno s svojimi prepričanji potrebne rešitve, ne pa da onemogočamo politične nasprotnike. Pa res ne bi rad bil tako brutalen ta trenutek, ampak drugače ne gre, ker preveč stvari sem videl, preveč stvari sem slišal od zanesljivih ljudi, da bi to lahko potisnil ob stran pa rekel, obstaja samo sum. Ne, ni samo sum, spoštovana kolegica, ni sum. Med dokumenti so tudi dejstva. Ponarejanje dokumentov je bilo vmes, da ne govorim o političnih pritiskih na tiste, ki so delili milijone.

ko je nekako rekel, da organi pregona v Republiki Sloveniji ali delajo ali ne delajo oziroma sploh ne delajo. Ampak sem se dolžan ob tej priliki, glede na to, da so razpravljavci pred mano imeli tudi marsikatero širšo debato, dotakniti, zakaj organi pregona niso učinkoviti, še vedno odprto: 5 milijardna bančna luknja, milijarda evrov pranja iranskega denarja pa TEŠ6, da ne bom še naprej našteval. Zdaj, ko se pogovarjamo pa o tej zadevi, bo pa to čez noč. Sam sem trdno na stališču, da organi pregona morajo učinkovito ugotavljati in izvajati pregon kaznivih dejanj, zlorab z obtožnicami. V tem kontekstu moram še dodat, ko je bilo tudi v prejšnji razpravi rečeno, kako bo NPU potrjeval obtožnice, to ne drži, tožilstvo je tisto, ki bo te zadeve procesiralo. Dolžan sem še neke zadeve, ki jih v moji razpravi nisem uspel, zaradi bolj objektivnih dejstev, ki se v politični razpravi nasprotne politične opcije, ki nas javno tako ali drugače prikazujejo v nekem zavajanju in podobno v tem postopku. Prebral bom samo en del ugotovitve iz tega poročila in verjamem, da smo ga vsi prebrali, vsaj tisti, ki smo v tej dvorani. In kaj pravi? Težave z dobavo zaščitne opreme v tistem obdobju so na različne načine opisovali tudi direktorji slovenskih bolnišnic v okviru zaslišanj na predmetni preiskovalni komisiji, saj so bolnišnice oziroma zdravstveni zavodi odgovorni za nakup potrebne in ustrezne varnostne opreme. To je izpostavil na zaslišanju tudi tedanji predsednik Vlade Marjan Šarec, ki je dejal: »Za nakupe, večje nakupe in za zaščitno opremo po posameznih zavodih so bili, kot rečeno, odgovorni zavodi sami.« In v nadaljevanju še dodal: »Blagovne rezerve nikoli niso bile v času naše vlade predvidene za te nakupe.« Zdaj pa ne vem, moji kolegi iz te iste poslanske skupine, katere predsednik stranke je tedanji predsednik Marjan Šarec, dajte se nekako med sabo uskladiti.

»6. marca 2020 so se razmere na trgu preskrbe z zaščitno opremo vse bolj zaostrovale, na kar je v izjavi opozoril tudi minister za zdravje, imenovan Aleš Šabeder. In pravi, opažamo, da so cene ekstremno narasle, ne samo zaščitnih mask, temveč tudi druge zaščitne opreme. Porast teh cen je večkratnih prejšnjih cen, tako da določeni proizvajalci ali trgovci ta trenutek zelo izkoriščajo položaj oziroma potrebe, ki so na trgu.« In spoštovani, to je obdobje, če temu lahko tako rečem, ko je sedanja vlada prevzela vlado

Računsko sodišče je ugotovilo, da kljub slabi sistemski ureditvi nekateri revidiranci, in tukaj jih poimenuje Ministrstvo za zdravje kot tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki so se ali se niso aktivirali, vendar je Računsko sodišče ugotovilo, da pri nabavi opreme nekako sploh niso bili bili organizirani, bili so nesistematični in sam proces je potekal neenotno. In za zaključek, priporočilo za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v svoji ugotovitvi zgolj v eni točki dalo priporočilo, kako naj se zapišejo pogoji in kriteriji pri izbiri proizvajalcev.

Poslušala sem današnjo razpravo, pa se mi zdi, da se moram odzvati na nekatere besede, ki so bile izrečene, pa ne prvič, zato mislim, da je prav, da ob tej temi, ki jo seveda tudi naglaša, da spregovorim. Kolega Trček je rekel, da sem na laž spravila veleposlanika Italije Carla Campanileja, kar seveda ni res. Imam magnetogram s te nujne seje Odbora za zdravstvo s 25. februarja 2020, ko smo dejansko spremljali, kaj se dogaja v sosednji Italiji, in je bil takrat povabljen tudi veleposlanik na to sejo in sem ga samo vprašala na to, kar je bilo prikazano v naših medijih. Tudi, ko si odprl Google, da želiš potovati v Italijo, je bilo, da so okrog Milana ceste zaprte. In jaz sem samo to želela vprašati veleposlanika, ali je res tako, da Italija ima poostren nadzor nad vstopom v določena mesta. Seveda je potem rekel, da v Milanu ne, da pa so podeželje, 11 občin, ki so bile v to področje zaprte. Jaz res moram, to sem želela poudariti, da nisem želela in da ni res, da sem kakšnega veleposlanika postavljala tukaj v Državnem zboru na laž. Je pa dejstvo in zdaj, ko berem magnetogram, ko je slika jasnejša, da so bila naša vprašanja takrat na to temo pravilna. Že takrat, že 25. februarja 2020, pa pustimo zdaj tistih milijon 200 zaščitnih mask za Kitajsko, ampak že takrat je bila informacija, se pravi 24. 2. 2020, da je Lekarni Ljubljana zmanjkalo zaščitnih mask, da je zmanjkalo razkužil, se pravi, da je že takrat, 24. februarja, pred razglasitvijo je že vsega zmanjkalo. To je dejstvo in zdaj ko gledamo nazaj, točno to je bilo. Skladišča so bila prazna. Italija, ko berem magnetogram, ko berem tudi magnetogram veleposlanika, oni so se že pripravljali. Ali se spomnite njihovega centra, da bo v Miljah, to je tik ob Sloveniji, da bodo naredili eden tak center za obolele? Tudi takrat, jaz verjamem, je rekel je rekel veleposlanik, da ni taka velika okužba v Italiji, v tistih dneh jih je, mislim da, sedem umrlo po njegovih besedah, tukaj pa točno vemo, kako so se stvari odvijale. Zdi se mi, da je tudi s te strani treba pogledati. Ali veste, kaj vse se je še zgodilo od 25. 2. 2020? Zmanjkalo cepiva za normalno gripo. Še tega nam je zmanjkalo. Še cepiva za normalno gripo je zmanjkalo. Jaz mislim, da mogoče so stvari 2020, tisti prvi prvi tedni, da so mogoče že odmaknjeni, ampak ko pa pogledaš magnetograme pa si rečeš, poglejte, saj smo že takrat na vse to opozarjali, pa vendarle še vedno nekatere zadeve se vlečejo. Dejstvo je, da Slovenija ni bila pripravljena. Tudi Calpola za otroke, za zbijanje vročine je zmanjkalo. Ali si predstavljate v kakšni situaciji smo bili? Da so v Sežani praznili trgovine. To je bilo pred uradno razglasitvijo pandemije. Zadeve so bile resne in tukaj potem poslušam, kaj je kdo kaj narobe naredil. Reševalo se je ljudi. Reševalo se je situacije, v kateri smo se znašli, zaradi neodgovornega ravnanja in seveda tudi zato, ker ni bil pripravljen pandemični načrt za rizične skupine, kot so srčni bolniki, onkološki bolniki, diabetiki in te rizične skupine, ki so najbolj utrpele in med katerimi je bilo največ žrtev.

Najlepša hvalaza dano besedo. Naj še enkrat ponovim, da smo 16. marca 2021 sprejeli sklep, da se delo preiskovalne komisije razdeli na dva dela in da je preiskovalna komisija temu tudi sledila. Danes obravnavamo vmesno poročilo, v sredo bomo o njem glasovali in Državni zbor bo odločil, ali bo to vmesno poročilo potrdil ali ne. Zdi se mi popolnoma neumestno, kaj izvajajo posamezni člani iz te preiskovalne komisije. Želijo uvesti Želijo uvesti neko nenavadno prakso ali morda kopirajo kakšno drugo preiskovalno komisijo in na vso silo izsiliti določena zaslišanja. Poglejte, mi smo takrat večinsko odločili, da najprej končamo s prvim delom, ko je ta del zaključen, se nadaljuje drugi del preiskovalne komisije. Vsi se strinjamo, da je to področje potrebno raziskati in da ima slovenska javnost pravico izvedeti vso resnico glede tega in ne zgolj neka natolcevanja, ki smo jih tudi danes lahko slišali pri obravnavi tega poročila. In tako bomo tudi ravnali. V sredo bo znano, ali bo vmesno poročilo potrjeno ali ne. V nadaljevanju se seveda moramo seznaniti z vso dokumentacijo, s tisto, ki se še nismo uspeli, tega ni malo. In seveda potem sledijo zaslišanja. je preiskovalna komisija v tem mandatu s svojim delom ne bo končala, lahko nadaljuje oziroma se ponovno sproži preiskovalna komisija z isto vsebino. Jaz verjamem, da vsi, ki smo člani v tej preiskovalni komisiji, smo tako dobri poslanci, da bomo ponovno izvoljeni v Državni zbor in bomo lahko s tem delom mirno nadaljevali. Še enkrat se zahvaljujem vsem za korektno delo in opravljeno seveda dosedanje delo in lep popoldan. Hvala lepa. Zaključujem razpravo in ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil z Vmesnim poročilom o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 od 1. 2. 2020 do odreditve parlamentarne preiskave. Zbor bo odločanje o bistvenih ugotovitvah ter o amandmaju Poslanske skupine LMŠ za predlog sklepa opravil v sredo, 23. marca 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom ter o razlogih za nedokončano parlamentarno preiskavo. Poročilo je v obravnavo zboru predložila Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologij ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavnici predlagatelja, predsednici preiskovalne komisije mag. Karmen Furman. Izvolite.

ter področju nabav in upravljanja z medinsko opremo in zdravstvenim materialom, bom začela z navedbami ene od zaslišanih prič. Citiram: »Očitno smo taka država, kjer so stvari možne. Torej, če so gradbinci malodane pred televizijskimi kamerami dogovarjali, kdo bo kje gradil, kaj pa je to drugega kot kartelni dogovor? Zakaj pa mislite, da se v zdravstvu taki kartelni dogovori ne bi dogajali v manjšem obsegu v neki gostilni?« Konec citata. Te navedbe jasno pokažejo stanje, ki smo mu bili priča člani Komisije o preiskavi slovenskih bolnišnic na področju javnega naročanja v obdobju med 1. 1. 2007 in 21. 12. 2018. Slednje pomeni, da se pri javnem naročanju v preiskovanih bolnišnicah ni zasledovalo načel, ki jih določa Zakon o javnem naročanju, torej načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, sorazmernosti in enakopravne obravnave ponudnikov, ampak je načeloma veljal dogovor med dobavitelji in ustanovami, kdo bo kakšen posel v katerem izmed bolnišnic dobil. Zato je bila predlagana in sprejeta sprememba Zakona o javnem naročanju, s katerim se tovrstna praksa naj ne bi več ponavljala in je bila nujno potrebna. Komisija je v tem drugem delu preiskave, pri kateri smo se ukvarjali s področjem nabave in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v slovenskih bolnišnicah, pregledala številna gradiva, opravila veliko analiz ter zaslišanj prič. Vseh izsledkov, do katerih smo prišli, zaradi pomanjkanja časa, ko se trenutni mandat izteka, javnosti žal ne bo mogoče predstaviti. Prepričani smo, da je zato v okviru predmetne preiskave ostalo še veliko odprtih zadev, primernih za nadaljnje delo. Komisija je Državnemu zboru že predstavila vmesno poročilo, ki je podrobno predstavilo dogajanje na področju nabave in upravljanja z medicinsko opremo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Današnje poročilo komisije pa zajema tudi ugotovitve stanja na področju javnih naročil v Ortopedski bolnišnici Valdoltra ter primerjavo praks na področju nabave in upravljanja z medicinsko opremo ter zdravstvenim materialom v slovenskih bolnišnicah. Izsledki preiskave, ki jih je komisija prikazala na področju nabave in upravljanja z medicinsko opremo v bolnišnici Nova Gorica, so bili dovolj trdna podlaga, da je lahko komisija predlagala spremembe Zakona o javnem naročanju, kar ste spoznali tudi poslanci, ki ste predlagane spremembe podprli. V poročilu, ki ga imate danes pred seboj in povzema ugotovitve preiskave nabav v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, smo prišli do zelo podobnih ugotovitev kot v primeru preiskave javnih naročil v bolnišnici Nova Gorica. Slednje zato podkrepi dejstvo, da so bile naše predlagane spremembe zakonodaje na tem področju povsem upravičene, pri čemer pa upamo, da bodo tudi učinkovite, kot smo si zastavili. zastavili. Če boste podprli današnji sklep komisije, bomo to skozi čas lahko tudi dejansko ugotovili. V poročilu, ki ga imate danes pred sabo, je komisija tako pokazala, kako je tudi v primeru Ortopedske bolnišnice Valdoltra prihaja do preferiranja posameznih dobaviteljev ortopedskega medicinskega materiala, medtem ko so bile v primeru Nove Gorice strokovne zahteve napisane oziroma celo prepisane iz kataloga proizvajalca Lima in so vsebovale kataloške številke, kar je bilo v prid dobavitelju podjetju Primsell. Primsell. V primeru Ortopedske bolnišnice Valdoltra smo se srečevali s prakso, da so bile strokovne zahteve v primeru nakupa ortopedskega materiala pisane zelo podrobno ali celo prepisane iz katalogov, s katerimi pa je razpolagalo podjetje Mark Medical. Zaradi teh navedenih dejstev se je dogajalo, da so bili ostali ponudniki, ki so bili praviloma cenejši, zaradi domnevno neustreznih ponudb zavrnjeni in tako izločeni iz postopka. Na tem mestu naj poudarim, da analize, ki so bile opravljene, za nadaljnje delo nakazujejo, da je bila to stalna praksa v slovenskih bolnišnicah, kar smo izpostavili tudi v zaključnih sklepnih ugotovitvah danes obravnavanega poročila. Tako kot pri vmesnem poročilu za bolnišnico v Novi Gorici moramo tudi v tem primeru izpostaviti težavo pri izvedbi javnih naročil. Določeni zdravniki so tovrstnim praksam nasprotovali in zahtevali korigiranje javnih naročil, saj so bili prepričani, da gre za preferiranje posameznih ponudnikov. Takšna praksa je pripeljala do zamud pri izvedbah javnih naročil, hkrati pa tudi preplačil vrednosti javnih naročil, ki so bile določene s sklepi o začetku javnega naročila. V tem delu komisija ne more mimo vodij bolnišničnih lekarn, ki so imele v postopkih javnih naročil sicer v nasprotju z veljavno zakonodajo odločilno vlogo, in direktorjev bolnišnic, ki so takšna ravnanja odobravali. Pri sklepih o začetku javnih naročil je bilo v obeh analiziranih bolnišnicah mogoče zaznati dejstvo, da so bili okvirni sporazumi, ki so jih bolnišnice podpisovale z izbranimi dobavitelji, v posameznih primerih višji, kot je bila določena vrednost s sklepom. Za takšno prakso so odgovorni direktorji bolnišnic, saj so bili na tovrstne sporne prakse v preteklosti že večkrat opozorjeni in so dopustili, da se nadaljujejo. Predhodno predstavljena praksa je tako posledično pripeljala do dveh ugotovitev, ki jih je komisija skozi svoje delo predstavila v poročilih. In sicer, prvič, da smo bili v slovenskih bolnišnicah priča popolnoma različnim cenam za enak medicinski material. Tukaj je potrebno povedati, da so pridobljene cene temeljile na medicinskem materialu z enakimi kataloškimi številkami. Tako smo skozi svoje delo prišli do zaključkov, da je bolnišnica, denimo v Novi Gorici, za enak medicinski material plačala 75 % več kot bolnišnica v Valdoltri, ker je bil vmes posrednik. Ni pa to edino odstopanje v ceni. Komisija je ugotovila, da so ponudniki cene prilagajali tudi glede na velikost bolnišnic oziroma njihovega operacijskega programa. Tako so denimo v Valdoltri, ki je specializirana ortopedska bolnišnica, za enak medicinski material plačali 63 % manj kot v Brežicah, kjer ortopedijo opravljajo v manjšem obsegu, šlo je pa za istega dobavitelja, to je podjetje Lima. Na podlagi izračunov komisije bi lahko bolnišnica Nova Gorica v primeru, da bi za kolčne proteze plačevala enako ceno kot v bolnišnici Valdoltra, v devetih letih privarčevala toliko, da bi pokrila enoletno izgubo, ki jo je bolnišnica pridelala, denimo, v letu 2012. Kot drugo ugotovitev pa je potrebno izpostaviti prevladujoč položaj posameznih dobaviteljev. Tako je denimo v Novi Gorici imelo podjetje Primsell večinski delež dobave ortopedskega medicinskega materiala, v bolnišnici Valdoltra pa podjetje Mark Medical. Mark Medical je denimo v primeru bolnišnice Valdoltra dosegel tržni delež v obsegu od 49 do 53 % glede na posamezno leto, ostali zbrani ponudniki pa v povprečju zgolj 7 %. Prevladujočega položaja pri dobavi medicinske opreme v slovenskih bolnišnicah nismo zaznali samo v primeru ortopedskega medicinskega materiala, ampak tudi na splošno. Tako je komisija prišla do ugotovitev, da je, denimo, v bolnišnici Nova Gorica imelo podjetje Gopharm izrazit prevladujoč položaj oziroma je bolnišnici dobavljalo za 10 do tudi 40 % več medicinske opreme kot drugi primerljivi bolnišnici Izola. Po navedbah prič naj bi bilo to zaradi same logistike, a komisija pri tem ni mogla mimo dejstva, da sta bili v bolnišnici zaposleni mama in sestra direktorice tega podjetja. Po ugotovitvah komisije sta omenjeni osebi podpisovali dokumente, na podlagi katerih je podjetje Gopharm medicinski material dobavljalo bolnišnici. V tem primeru gre za očiten sum konflikta interesov. V primeru bolnišnice Valdoltra je komisija ugotovila prevladujoč položaj pri dobavi medicinske opreme in medicinskega materiala podjetja Mark Medical. To podjetje je bolnišnici v obdobju, za katerega preiskavo je bila naša komisija pristojna, dobavilo več medicinskega materiala kot drugi in tretji največji dobavitelj skupaj. Pri predstavitvi dela, ki ga je opravila komisija, se vsekakor ne moremo izogniti dejstvu, da je v primeru javnih naročil v slovenskih bolnišnicah prihajalo do velikih preplačil vrednosti javnega naročila glede na predpisane vrednosti okvirnih sporazumov. Komisija je tako na primeru obeh preiskovanih bolnišnic ugotovila, da je prihajalo do velikih prekoračitev vrednosti okvirnih sporazumov. V primeru bolnišnice Valdoltra smo zato pri dveh javnih naročilih za skupno obdobje štirih let ugotovili za približno 4,5 milijona evrov preplačil. Tukaj je potrebno izpostaviti, da nekatere analize, ki so bile opravljene za morebitno nadaljnje delo, nakazuje na takšno prakso tudi pri ostalih slovenskih bolnišnicah, in to ne zgolj na področju ortopedskega medicinskega materiala. Tako lahko hitro opazimo, koliko milijonov bi se lahko s transparentnimi javnimi naročili tudi privarčevalo. Vsekakor pa je pri današnji obravnavi poročila ne moremo mimo ugotovitev, da so slovenske bolnišnice v primeru javnih naročil podpisovale anekse o podaljšanju pogodb v okvirnem sporazumu, kljub temu da tega sklepi o začetku javnega naročila niso dopuščali. Ti sklenjeni aneksi so bili tudi brez vrednosti količin, kar pomeni, da je prihajalo do nenadzorovane dobave ortopedskega medicinskega materiala v bolnišnice. Vse naštete anomalije kažejo, da je v slovenskih bolnišnicah prihajalo do sistemskega kršenja 9. člena ZJN-2 in 7. člena ZJN-3, ki govorita o načelu enakopravne obravnave ponudnikov, 91. člena ZJN-3, ki govori o preprečevanju nasprotja interesov, 48. člena ZJN-2, ki govori o merilih za izbiro ponudnikov, 95. člena ZJN-3, ki govori o spremembah pogodb o izvedbi javnega naročila med njihovo vrednostjo. Poleg tega pa smo zaznali tudi kršenje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in to 37. člena, ki govori o dolžnosti izogibanja se nasprotju interesov. Zaradi vsega naštetega lahko kot predsednica preiskovalne komisije danes potrdim, da se je skozi naše delo za več kot nujno izkazalo sprejetje predlaganih sprememb zakonodaje na področju javnega naročanja v slovenskih bolnišnicah. Želimo pa, da zakonodajno telo v nadaljevanju tudi spremlja, kako bodo te sprejete spremembe zakonodaje v praksi tudi učinkovale. V poročilu komisije je zato predlagan sklep, da se o dosežkih sprejete zakonodaje čez leto in pol poroča matičnemu odboru Državnega zbora. še čisto na koncu mi dovolite, da svojo zahvalo izrečem tudi vsem članom komisije. Vesela sem, da naše delo ni zaznamovalo politično preigravanje, ampak konstruktivno delovanje in sodelovanje vseh članov komisije v luči izboljšanja stanja na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom ter s tem transparentne porabe javnih sredstev. Hvala.

hvala za besedo. določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.« Zakaj smo v SDS izpostavili to načelo iz Zakona o javnem naročilu? Ker je ključno za transparentno porabo javnega denarja. Pa smo bili temu priča v slovenskih bolnišnicah? Preiskovalna komisija za ugotavljanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom je v drugem delu preiskave tako namenila pozornost javnim naročilom, ki so se izvajala v slovenskih bolnišnicah. Člani komisije pod vodstvom mag. Karmen Furman so v drugem delu opravili 12 sej in zaslišali 24 prič. Kot izhaja iz poročila, ki ga je komisija predložila, so vsa zaslišanja prič temeljila na predhodnih analizah posameznih javnih naročil, ki so jih izvajali v slovenskih bolnišnicah. Če ste prebrali tako vmesno poročilo, vezano na splošno bolnišnico Nova Gorica, kot poročilo, ki ga danes obravnavamo, lahko vidite, da je komisija z zaslišanji prič svoje analize in ugotovitve samo še potrdila. Iz poročil komisije tako izhaja dejstvo, da v obdobju 2007 in 2018, za katerega je komisija imela pristojnost, ne moremo ravno govoriti o transparentni porabi javnih sredstev v slovenskih bolnišnica. Komisija nam je tako dala na v pogled dejstva, kako je v slovenskih bolnišnicah prihajalo do preferiranje posameznih dobavitelj s pomočjo prilagojenih razpisov, in to na način, da so se v strokovne zahteve vnašali izredno specifični vpisi in celo kataloške številke. Kljub temu, da so bolnišnice navajale v javnih razpisih in podobno, to ne omogoča posameznim ponudnikom, da bi se prijavili na razpise. Zaradi teh dejstev je komisija dokazala tudi, da so bili velikokrat cenejši ponudniki izločani iz javnega naročila, ker niso izpolnjevali strokovnih zahtev. Na tem mestu podajamo številko, da je imelo podjetje Mark Medical v enem od javnih naročil 53-odstotni delež. Na drugi strani je ostalih 7 izbranih ponudnikov doseglo 47-odstotni tržni delež v javnem naročilu. Transparentna pora javnih sredstev tudi pomeni, da enak medicinski material vse slovenske bolnišnice kupujejo po enakih cenah. Tudi v tem primeru nam je komisija skozi svoje delo prikazala, da smo bili v omenjenem obdobju priča enormnim odstopanjem v ceni enakega medicinskega materiala. Tako je, denimo, bolnišnica Nova Gorica plačevala za enake proteze 75 odstotkov več kot, denimo, bolnišnica v Valdoltri. In razlog tega je v tem, je v eno bolnišnico material dobavlja proizvajalec v drugo pa posrednik. To je več kot očiten dokaz o potrebi uvedbe referenčnih cen. Skozi svoje delo nam je komisija predstavila tudi, da smo v slovenskih bolnišnicah priča prevladujočim položajem posameznih dobaviteljev. In kdo jim to omogoča? Vodstva bolnišnic in člani razpisnih komisij. Vodstva bolnišnic, ker podpišejo javna naročila, ki imajo strogo preferirane strokovne zahteve, in člani razpisnih komisij, ki takšne strokovne zahteve pripravijo. To v praksi pomeni tudi, da prihaja do prekoračitev samih vrednosti javnih razpisov, določenih s sklepi ob začetku javnega naročanja. In tukaj smo zopet pri transparentni porabi javnih sredstev. Komisija nam je skozi svoje delo pokazala tudi, kako brezbrižno in lahkomiselno so se v slovenskih bolnišnicah podpisovali aneksi o podaljšanju okvirnih sporazumov. Nerazumljivo je, da so lahko bili izdani aneksi, ki niso imeli določene količine in vrednosti medicinskega materiala, ki bo v določenem časovnem obdobju dobavljen bolnišnicam. je šlo za početje, ki ni v skladu z zakonodajo, nam je komisija pokazala na primeru sodb, ki so jih izdajala pristojna sodišča. Kako transparentno je bil porabljen javni denar, dodajamo samo Kako transparentno je bil porabljen javni denar, dodajamo samo nekaj številk, s katerim nam je postregla komisija. V primeru bolnišnice Nova Gorica bi lahko za zneske preplačil samo kolčnih protez v obdobju 2007 do 2016 pokrili enoletno izgubo bolnišnice. V drugem primeru povejmo, da je, denimo, v Valdoltri v dveh javnih naročilih samo področje ortopedije preseglo vrednost za okoli 4,5 milijona evrov. To je še en dokaz, kako se v slovenskih bolnišnicah porablja javni denar. Zaradi vsega naštetega si seveda v Slovenski demokratski stranki želimo, da naslednji sestav državnega zbora nadaljuje tukaj končano delo in se prakse, ki so jih imele ostale bolnišnice, tudi osvetli in se pokaže, kam in komu gre javni denar. Zato bomo v Slovenski demokratski stranki to poročilo in sklep, ki predvideva izdelavo poročila po enem letu uporabe noveliranega Zakona o javnih naročilih (ZJN-3), tudi podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Jože Lenart. Izvolite.

v dveh slovenskih bolnišnicah za obdobje 2007−2018 ugotovila očitno negospodarno in netransparentno ravnanje z javnimi financami. Ugotovljene so škodljive prakse v postopkih javnega naročanja pri nakupih in opravljanju z medicinskim materialom in opremo. Javna naročila medicinskega materiala in medicinske opreme so zelo neurejena, kar je posledica neurejenega trga, nespoštovanja veljavne zakonodaje in pa neupoštevanja internih in zunanjih nadzornih organov. Samo pri preiskavi dveh bolnišnic smo v posameznih primerih na podlagi pregledane dokumentacije ugotavljali za več milijonov preplačanega materiala in opreme. Tako se postavlja vprašanje, ali je vzorec dveh bolnišnic tisti, ki nakazuje, da je podobno ravnanje tudi pri ostalih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Več ali manj bo verjetno to držalo, saj imamo tudi še številne ostale podatke in pa opozorila na različnih področjih, ki na to nakazujejo. Niso pa tako neodgovorno ravnale vse bolnišnice. To je praktično nemogoče. Odgovornost ali kar krivdo krivdo ugotovljenega je tako mogoče pripisati vodstvu bolnišnic, strokovnim svetom, članom razpisnih komisij v sklopu javnih naročil, Ministrstvu za zdravje, tudi Vladi Republike Slovenije, seveda v vseh mandatih obravnavanega obdobja, in tudi organom pregona, ki niso znali preprečiti predvsem posameznikom in pa skupinam, ki jim je z leti takšno ravnanje, netransparentno, postalo kar običajna praksa. V vsem tem obdobju je bilo veliko povedanega, napisanega in javno se je govorilo, da v zdravstvu prihaja do netransparentnosti in korupcije, da bi tako v zdravstvu veliko prihranili, če bi to škodljivo prakso lahko odpravili. Seveda se moramo vprašati, zakaj je bilo vse to dovoljeno toliko let, kljub javnemu opozarjanju preko medijev, kljub opozorilom posameznikov, kljub kritičnim poročilom Računskega sodišča, ki je v celotnem obdobju v svojih poročilih velikokrat jasno nakazovalo na te nepravilnosti in nedoslednosti notranjih kontrol, ki bi lahko vse to preprečili, če bi samo njihova navodila, Računskega sodišča, upoštevali. Kljub zaposlenim na področju tudi notranjih revizij, tudi služb revizije, ki deluje na področju Ministrstva za zdravje, se pravi, vsi ti organi niso delovali oziroma so delovali zelo slabo. Postavljajo se številna vprašanja deležnikov v zdravstvenem sistem, od katerih bi pričakovali seveda zelo jasne odgovore. Odgovori so pa identični. Ni interesa, da se to področje uredil. Sprašujemo se, ali je tudi danes tako. Za področje zdravstva nimam učinkovitega informacijskega sistema, ki bi Ministrstvu za zdravje omogočil preglednost nabave, po posameznih bolnišnicah, izkoriščenosti te opreme glede na zmogljivosti in navsezadnje tudi za produktivnost zdravstvenih timov, ki s to opremo razpolagajo. Tako ne moremo učinkovito in hitro ukrepati v zdravstvu za dopolnitev opreme in potrebnega kadra. Transparentnost nad nabavo opreme bi nam omogočala vpogled, pregled nad cenami nabavljene opreme, četudi bi nabava ostali v pristojnosti posameznih bolnišnic. Računsko sodišče je v svojem poročilu že v letu 2002 in še večkrat v obdobju samega pregleda preiskovalne komisije jasno opozarjalo na to, da je potreben enoten pristop in preglednost za opremo kot za kadre za vse slovenske bolnišnice. Tako bi lahko dosegli cenejše nabave, z javnimi naročili in nacionalno pokrivali regijske bolnišnice s kadri in opremo. Ministrstvo za zdravje je v vmesnem obdobju po izdanih popravljalnih ukrepih Računskega sodišča celo pristopilo k vzpostavitvi informacijskega sistema, ki bi omogočil celovito preglednost in upravljanje za vse bolnišnice. Žal, ni bilo interesa in ob že porabljenih finančnih virih za to področje se je projekt zaustavil. Iz odgovora Ministrstva za zdravje je celo razbrati, da je bila pripravljenost in odzivnost v javnozdravstvenih zavodih zelo različna. Nekateri so stvari uredili in so jih vzdrževali, drugi se na pozive niso odzivali. Zelo jasno pa se je pokazalo v prvem valu epidemije, da vlada Janeza Janše v treh mesecih ni uspela prešteti niti ventilatorjev, predihovalnikov za covid-19, ker seveda to ni delovalo. Sicer kar veliko vlagamo v informacijske sisteme, preštevilne, razdrobljene, ki jih uporabljajo slovenske bolnišnice. Na Onkološkem inštitutu so v zadnjem obdobju namenjali kar milijon letno, žal pa programi niso delovali. Nekateri nikoli. Seveda so skrbniki in izvajalci za razvoj informacijskih sistemov zunanji zaposleni, na tem področju pa nimajo nobene Preiskovalna komisija je v ožjem segmentu dveh bolnišnic opravila svoje delo in na podlagi pregleda dokumentacije prišla do zaskrbljujočih zaključkov. Spoštovane kolegice in kolegi, kdaj bo interes izvršne oblasti, da prekine to negativno prakso, uvede preglednost, transparentnost nad posameznimi bolnišnicami? Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil dr. Franc Trček. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Nadomeščam kolega Prednika. slovensko javno zdravstvo je težko dobre štiri milijarde. In seveda, ko izrečeš to, metaforično rečeno bi lahko rekel, imaš štiri milijarde partikularnih interesov. Preiskovalna komisija s primerno dolgim imenom, ki ga ne bom ponavljal, je imela seveda jasno nalogo ugotoviti, kako potekajo javna naročila v slovenskih bolnišnicah, kaj so razlogi, da prihaja do številnih netransparentnih porab javnih sredstev. Mandat se končuje, končuje se tudi s poročilom na primeru bolnišnic. smo obravnavali že vmesno poročilo s 30 sklepi, sedanje ima 29 točk. Najdemo ugotovitve o morebitnih oziroma več kot morebitnih malomarnih dejanjih odgovornih oseb, vodstev bolnišnic, lekarn, ministrstev. Točke pa govorijo tudi o objektivni politični odgovornosti posameznikov. Preiskovalna komisija se je lotila zahtevnega dela, je posegla tudi po zelo občutljivih področjih. Vsekakor lahko rečemo, da se nepravilnosti žal dogajajo, so se dogajale in očitno se še vedno dogajajo. Trud, ki je potreben, da se nepravilnosti v zdravstvu odpravijo, bo ogromen. Vsak korak, ki gre v tej smeri, da se nepravilnosti odpravijo, je potreben. Socialni demokrati seveda menimo, da je potrebno zaščititi naš javni,

Verjetno bo v naslednjem sklicu kakšna komisija ugotavljala, kako se je prek naročilnic na kakšnih UKC-jih in še kje nabavljala oprema, pa bomo žal ugotovili kaj podobnega. Komisija Državnemu zboru predlaga sklep, da se pač naredi analiza izvajanja Zakona o javnem naročanju, da matično delovno telo oblikuje neko stališče do te analize. Seveda Socialni demokrati temu sklepu, ki je predlagan, ne bomo nasprotovali, tako kot tudi nismo nasprotovali noveliranju omenjenega zakona. Skrb za kvalitetno javno zdravstvo ter dokončna odprava vseh nepravilnosti in kršitev na področju zdravstva mora biti prioriteta te in vsake naslednje vlade v Sloveniji. Sam pa osebno menim, da minister ali ministrica mora biti varovana oseba in da bomo dejansko te nepravilnosti, nedopustnosti izkoreninili, ko bodo na teh položajih ljudje, ki ne bodo prihajali iz tiste kvote Vrana vrani ne izkljuje oči. Sam prihajam iz Maribora. Avstrijski primerljivi KAGes je 40 milijonov dal za informacijski sistem, ki v neki presečni točki zelo jasno vidi, kaj in kako se dogaja v avstrijskem javnem zdravstvu. Skratka ni nobene potrebe po odkrivanju tople vode, mora pa končno politika prevzeti politiko slovenskega javnega zdravstva.

hvala za besedo. Že pri prejšnjem vmesnem poročilu sem ugotavljam in zdaj lahko samo še ponovim, vse ugotovitve so takrat še kritični mediji, danes si zaradi načinov utišanja, ki jih preko poslušnega kadra nastavlja država oziroma stranke, v bistvu več ne upajo poročati oziroma govoriti o tej temi, ki pa je zelo pereča in eden izmed večjih problemov, kar se tiče zdravstva oziroma medicinske opreme. Da so ravnanja tako uprav bolnišnic kakor posameznih zdravnikov ali drugih zadolženih, odgovornih oseb za nabavo medicinskih pripomočkov povsem in dejansko neustrezna v večini primerov. In to dejansko tudi vemo vsi. Tudi ko smo poslušali te priče, ki so prišle na našo komisijo, je prvo, kar človeka zbode v ušesa, to, da so konstantno problemi z držanjem se zakonodaje oziroma pravilnikov. In dejansko bo potrebno razmišljati v smeri, kakor sem že tudi v prejšnjem poročilu govoril, kako zadeve spreminjati. Saj neke stvari so že šle v pravo smer. Bo pa, mislim da, imela ta komisija, tudi če bo ostala v takšni sestavi, kot je, oziroma z namenom, tudi v naslednjem mandatu še pa še dela oziroma precej gradiva za obdelovati.

in pa glasovi iz terena in medijev, pa tudi v drugih bolnišnicah ni nič boljše, govori o tem, da so soodgovorni tudi in predvsem dostikrat vsi politični nosilci oblasti, objektivno, nekateri objektivno, nekateri pa tudi subjektivno, vse zato, ker so mižali, ko bi morali vpiti in presekati neetične prakse. Zgolj spremembe zakonodaje ne bodo pomagale, če ne bomo pri izbiri na delovna mesta uporabili tudi drugih meril kot zgolj pridobljeno izobrazbo in ali pripadnost politični opciji. Visoki etični standardi izbranega posameznika ob hkratnem neprestanem izobraževanju in praktičnih veščinah, rednem prevpraševanju, nekakšni stroki prilagojeni etični superviziji, ne bomo prišli daleč. daleč. Če se komisija osredotoča na trditev, ki jo je zastavila kot osnovo tega poročila, je treba povedati sledeče, da je prihajalo do netransparentne porabe javnih sredstev tudi iz razloga različnih cen enakega medicinskega materiala po slovenskih bolnišnicah. Naša komisija je tako ugotovila, da so bile cene enakega medicinskega materiala odvisne od dobavitelja in velikosti bolnišnice. Ugotovitve kažejo, da je bil enak medicinski material zaradi posredovanja določenega dobavitelja in velikosti bolnišnice v določenih primerih dražji tudi do 75 %. Edine težave na področju netransparentne porabe javnih sredstev v sklopu javnih naročil niso predstavljale samo cene posameznega medicinskega materiala, ampak tudi slabi poslovni načrti oziroma slab nadzor nad porabljenim medicinskim materialom. Predmetna parlamentarna preiskovalna komisija je namreč ugotovila, da so se v bolnišnicah izvajala enormna preplačila vrednosti javnih naročil, določenih s sklepom o začetku javnega naročila. V nadaljevanju lahko na tem področju izpostavimo tudi določbe okvirnih sporazumov, saj le-ti na podlagi sklepov o postopku javnega naročila niso vsebovali določb o možnosti podaljšanja časa trajanja okvirnega sporazuma z aneksi. Kljub vsemu je bila skoraj v večini primerov praksa, da se je čas trajanja okvirnega sporazuma podaljševal z aneksi, kar je v nasprotju z zakonodajo. Še večjo težavo pri tem povzroča tudi dejstvo, da so se aneksi podpisovali brez vrednosti in količin. Priče na zaslišanju so sicer zatrjevale, da to ni bilo potrebno, saj je bila cena določena z javnim naročilom. Kljub vsemu to dejstvo ne vzdrži, saj, kot je komisija dokazala tudi skozi sodbe sodišč, morajo aneksi vsebovati ta določila. Vsekakor predmetna parlamentarna preiskovalna komisija ne more pri ugotovitvah mimo pojava suma nedovoljenih praks sprejemanja in dajanja različnih nagrad ali daril zdravstvenemu osebju s strani dobaviteljev. Naše delo je pokazalo, da bi lahko takšna praksa v nadaljevanju vplivala tudi na izbiro posameznih dobaviteljev znotraj javnih naročil. Vendar je potrebno vseeno poudariti nekaj dejstev, dejstev, ki se jih poročilo, ki ga obravnavamo, ne dotakne ali ne podčrta dovolj. Bom kar začel pri internih aktih. Seveda so pomembni ti interni akti. Potrebno jih je urediti, vendar to še ne pomeni, da akterji, ki so jim zaupane določene naloge, konkretno naloge javnega naročanja, ne bi mogli uspešno in zakonito opraviti naloge javnega naročanja in dejansko tudi zadev po

Ker poglejte, etičnega človeka, delavca z integriteto, ki razume, da je v službi vseh prebivalcev države, pač ne more nič prepričati, da bi delal v nasprotju s svojo vestjo in v nasprotju z zakonodajo. Razloge za kršenje gre torej iskati pri kadrih samih, po eni strani pri njihovih etičnih izbirah, po drugi strani pa bi lahko bil razlog tudi nezadostno poznavanje zakonodaje, kar smo tudi dostikrat na zaslišanju te komisije tudi sami spoznali.

komisija, v narekovajih, žal morala biti stalnica v Državnemu zboru, saj vemo, da imamo z nabavo oziroma tudi s samim nakupom medicinske opreme in zdravstvenih pripomočkov več kot samo velik problem. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine NSi bo predstavila gospa Iva Dimic. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica Državnega zbora, kolegice in kolegi! Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom je na prvi nujni seji, ki je bila 1. februarja 2019, soglasno sklenila, da se bo najprej opravila parlamentarna preiskava izvajanja programov otroške kardiologije, kar je bilo tudi že storjeno. Hkrati je bilo dogovorjeno, da bo v drugem delu potekala predmetna parlamentarna preiskava, in sicer na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Preiskovalna komisija se je tako odločila, da zaradi obsežnega dela prične najprej s preiskavo nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Gorica. Vmesno poročilo je Državni zbor obravnaval na 24. seji 13. julija 2021. Ugotovitve so bile pomembne za porabo javnih sredstev, neracionalno in nepravilno porabo le-teh, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče že leta 2004. Preiskovalna komisija je opravila zahtevno delo, saj je bilo potrebno pridobiti celotno dokumentacijo ter zaslišanje prič. S tem se je izpolnil poglavitni namen in razlog ustanavljanja preiskovalnih komisij, in sicer je namen preiskovalnih komisij ugotovitev ter ocena dejanskega stanja, ta pa je podlaga za spremembo zakonodaje na določenem področju. V drugem delu je komisija nadaljevala z delom in pregledom Ortopedske bolnišnice Valdoltra, saj se je to ime pogosto pojavljalo pri preiskavi bolnišnice Nova Gorica in je prihajalo do različnih cen medicinskih pripomočkov. Iz ugotovitev preiskovalne komisije tako jasno izhaja, da v Sloveniji na področju nabave in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstveni materialom prihaja do netransparentne, se pravi do nepregledne porabe javnega denarja. Zato je smiselno, da se razmisli o nadaljnjih postopkih zagotovitve sistema skupnega javnega naročanja in regulacije cen ter uvedbe referenčnih cen, ki bodo preprečevale, da bo prihajalo do takih velikih razhajanj v cenah med posameznimi javnimi zavodi, kot smo jim priča pri analizi ortopedskega medicinskega materiala po posameznih bolnišnicah v Sloveniji. Neurejenost razmer v zvezi z nabavo medicinske opreme in nadzor posameznikov nad nabavo posameznega medicinskega materiala je komisijo spodbudilo, da je bil predlagan 13. januarja 2022 Zakon o javnem naročanju, ZJN-3C, in bil sprejet. Poslanci Nove Slovenije - krščanski demokrati bomo predlog današnjega poročila podprli, saj je opravljeno delo pokazalo šibke točke v našem zdravstvenem sistemu. Res je, ko slišimo, da je denarja za naš zdravstveni sistem dovolj, samo nadzor nad porabo je slab in ima veliko lukenj in interesov. Čas je, da se s to prakso izčrpavanja našega zdravstvenega sistema preseka. Opravljeno delo preiskovalne komisije je razkrilo te prakse in so navedene v današnjem poročilu, zato je sedaj vse odvisno od politične volje in želje po nadzoru porabe javnih sredstev. V Novi Sloveniji smo v volilni program pod učinkovito in gospodarno javno naročanje zapisali, da Zakon o javnem naročanju dobro opredeljuje postopke, ključna načela in da je pomembno, da je sistem ustrezno informacijsko podprt. Vodstvu zdravstvenih zavodov je potrebno dati pooblastila in odgovornost, da pod določenimi pogoji lahko vodijo postopke nabav zdravstvenega materiala tudi z neposrednimi pogajanji z dobavitelji. sklepom preiskovalne komisije in poročilu bo zagotovo signal, če si res vsi želimo isto stvar, to je uspešno, kakovostno in delujoče zdravstvo, dostopno pod enakimi pogoji vsem. V Novi Sloveniji se zavzemamo za dostopen in sodoben sistem zdravstvenega varstva, v središče katerega postavljamo pacienta, njegovo hitro in kvalitetno obravnavo. Zato bomo sklep in poročilo podprli. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. MAG. Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni. Biti mora hitro prilagodljivo na spremembe, zaradi tega ne prehitro ranljivo. Naše zdravstvo pa mora tudi v prihodnosti temeljiti na načelih solidarnosti, pravičnosti in dostopnosti. Cilj sprememb je tako ohranitev široko dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva, ki mora temeljiti na načelih solidarnosti, pravičnosti in dostopnosti. V tem mandatu je Državni zbor sprejel številne akte o ustanovitvi različnih parlamentarnih komisij. Predmetna preiskava se nanaša na obdobje od 1. januarja 2007 do dneva odreditve parlamentarne preiskave, to je do 20. decembra 2018. Začetek obdobja preiskave je torej od današnjega dne oddaljen več kot 15 let. Komisija je tako obravnavala v prvi fazi vzroke za razgradnjo in propad otroške srčne kirurgije, v drugi, ki jo zdaj obravnavamo, pa nepravilnosti pri nabavi medicinske in zdravstvene opreme. V prvem delu, ki se je tako nanašal na kaotične razmere in v končni fazi tudi propad otroške srčne kirurgije, na neustrezno malomarno zdravljenje in, milo rečeno, čuden način nabave medicinske opreme, zdravil in pripomočkov. Na zaslišanju smo bili tako v prvi fazi priča številnim čustvenim izpovedim vabljenih prič, ki so se nanašala na neustrezno zdravljenje pa tudi na številne arogance in sprenevedanja nadrejenih. Pričanja so potrdila neurejene in neprimerne odnose med zaposlenimi, pomanjkanje osebne integritete nekaterih zaposlenih in narcisoidne izpade posameznikov in, kar je najbolj alarmantno, očitno alarmantno, očitno tudi popolno nezainteresiranost vodstev bolnišnic, svetov zavodov, predstojnikov oddelkov, ki so tako stanje dolgo tolerirali. Po ugotovitvah poročila, ki se nanaša na prvi del in strokovne komisije, je navkljub že na daleč razvidnemu pomanjkanju znanja zahtevno funkcijo vodje otroške srčne kirurgije vodil po obdobju 2007−2009 premalo izkušen specialist oziroma kirurg od leta 2013 dalje. Poslovanje kliničnega centra v tem obdobju je zaznamovalo domačinsko sklepanje pogodb in sprenevedanje o veljavnosti licenc tujih kirurgov. V nadaljevanju v drugem delu smo obravnavali in se fokusirali predvsem na nepravilnosti in preplačila pri nabavi zdravstvenega materiala in medicinskih pripomočkov v različnih slovenskih bolnišnicah. Sklepamo lahko, da je taka praksa žal razširjena po vsej državi. Težko sprejemamo pojasnila vodstev bolnišnic, da niso poznala družinskih povezav med dobavitelji naročniki kot tudi, da ni v njihovi domeni, da bi se morali ukvarjati z zaposlenimi, s stroški nabave, materiala in opreme. Tako stališče lahko razumemo edino, da se s tem niso želeli ukvarjati. Zavedati se moramo, da imajo bolnišnice zelo zahtevno poslovanje, zato zahtevajo profesionalno vodstvo, ki je organizacijsko, finančno in v strokovnem smislu v celoti predano bolnišnici. Vodstvo, ki se želi resno ukvarjati s poslovanjem in vodenjem bolnišnice, ne bi smelo imeti časa niti energije opravljati konkurenčne storitve v drugih javnih zavodih. Ima ga lahko samo, če se s problemi bolnišnice oziroma zavoda ne ukvarja oziroma je mnenje, da za razreševanje teh težav niso pristojni. Prav tako bi zdravstvena zavarovalnica morala kontrolirati, kaj v imenu bolnikov, torej zavarovancev, plačuje. Prav zato smo v Stranki AB prepričani, da moramo narediti v zdravstvu red in razmejiti delo v javnem in zasebnem sektorju tako, da bo njuno delovanje transparentno, ločnica med njima pa jasna. S centralizacijo in skupnimi nabavami v zdravstvu za vse javne zdravstvene zavode bomo lahko preprečili korupcijo in previsoke cene. Določili bomo standarde za uporabo materialov v vseh javnih zavodih v Sloveniji. Nedopustno dolge čakalne vrste je treba spraviti v normalne okvire, zato bo treba pripraviti in bomo pripravili potreben program skrajševanja čakalni vrst, zagotoviti bo treba potrebna sredstva in uporabiti vse razpoložljive resurse po kaskadnem sistemu. Absolutno prednost ima javno zdravstvo, sledijo koncesionarji, na koncu pa tudi zasebniki. V epidemiji covida samo tako bili priča pomena močnega javnega zdravstva, vendar se ne moremo znebiti občutka, da so se nekatere prakse ponovile in celo potencirale in so vodstva bolnišnic ukrepala po liniji najmanjšega odpora. Bolnišnice in zavodi so izplačevali koronske dodatke, ki so bili v kolektivni pogodbi predvideni predvsem za redke zahtevne primere prenosa bolezni z živali na človeka, kot je na primer vranični prisad. Če bi lahko razumeli, da so do dodatka upravičeni zdravstveni delavci, ki so bili direktno v stiku z okuženimi pacienti, so dodatke dobili tudi taki, ki niso delali. Pri tem poudarjamo, da so v Nemčiji dobili vsi enak letni dodatek v višini nekaj sto evrov, v Sloveniji pa so se ti gibali od nekaj sto pa tudi do več deset tisoč evrov. V Stranki AB zato poudarjamo, da je treba anomalije odpraviti in še enkrat v vse javne zavode imenovati profesionalna vodstva, ki se bodo ukvarjala izključno z izzivi bolnišnic, hkrati pa od zaposlenih zahtevati visoko stopnjo integritete in poštenosti. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Še kot zadnja bo stališče Poslanske skupine Konkretno predstavila gospa Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom je bila odrejena decembra 2018, časovno pa zajema obdobje preiskav od leta 2007 do vključno 2018. V predlanskem in lanskem letu smo obravnavali že dve vmesni poročili. Poročilo, ki ga obravnavamo danes, pa se osredotoča na drugi del preiskave, v katerem je komisija namenila pozornost javnim naročilom, ki so se izvajala v slovenskih bolnišnicah. Zaradi obsežnosti tega področja se je osredotočila na javna naročila, vezana na nakup in dobavo ortopedskega medicinskega materiala, in sicer natančneje na nakup in dobavo kolčnih protez. Podrobna analiza javnih naročil je bila narejena za Splošno bolnišnico dr. Franca Drganca Nova Gorica in Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Namen in cilji te preiskovalne komisije so bili ugotoviti dejansko stanje oziroma prakso na področju nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala, oblikovanje predlogov za morebitne spremembe zakonodaje, ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih ustanovah in drugi. S pregledom gradiva, pridobljenega s strani dobaviteljev ortopedskega medicinskega materiala in s strani bolnišnic, je parlamentarna preiskovalna komisija pridobila vpogled v cene, po katerih se je enak ortopedski material dobavljal različnim slovenskim bolnišnicam. Ta ugotovitev je bila poleg ugotovitve, kako so se izvajala javna naročila v slovenskih bolnišnicah, ključni cilj, ki si ga je preiskovalna komisija zadala pri svojem delu. ji je namreč omogočalo, da ob ugotovljenih nepravilnostih sprejme podlago, ki v nadaljevanju omogoča ureditev predmetnega področja, torej javnih naročil, da se le-ta v prihodnosti izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo in se tako prepreči preplačila v slovenskem zdravstvenem sistemu in nezakonito odtekanje davkoplačevalskega denarja. Na podlagi pregledanega gradiva, analiz in opravljenih zaslišanj je komisija prišla do dokazov, ki neizpodbitno dokazujejo, da je prihajalo v letih od 2007 do vključno 2018 do izigravanja veljavne zakonodaje na področju javnih naročil in s tem preplačil ortopedskega medicinskega materiala, kar pomeni več denarja za dobavitelje in manj za paciente. Razmere v zdravstvu, kot vsi ugotavljamo že vrsto let, niso dobre. Posebej že več let izstopajo anomalije na področju javnega naročanja. Predmetna preiskovalna komisija je tako pri analizi izvedbe javnih naročil za nakup ortopedskega medicinskega materiala v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica in v Ortopedski bolnišnici Valdoltra prišla do nekaterih ugotovitev, ki jih je potrebno izpostaviti kot prakso, ki ne predstavlja gospodarnega in transparentnega ravnanja z javnimi financami v slovenskih bolnišnicah in kaže na neurejenost javnega naročanja ter nakupa in upravljanja z medicinskim materialom in opremo. Iz sklepnih ugotovitev poročila preiskovalne komisije lahko razberemo, da so veliko težavo pri izvedbi javnih naročil v bolnišnicah med drugim povzročali tudi neustrezni notranji akti na področju javnih naročil ali pa je celo prihajalo do tega, da le-teh bolnišnice sploh niso imele. Posledično je prihajalo do neustrezne komunikacije med zaposlenimi in prekoračitve njihovih pooblastil. Eden izmed ciljev parlamentarne preiskovalne komisije je bil tudi oblikovanje predlogov za spremembe zakonodaje, če se pokaže, da je le-ta potrebna. In izkazalo se je tako. Junija lani je Državni zbor na svoji 24. redni seji obravnaval drugo vmesno poročilo te parlamentarne preiskovalne komisije in sprejel tako bistvene ugotovitve kot tudi sklep, ki je bil še kako pomemben za pripravo in kasnejše sprejetje novele Zakona o javnem naročanju, ZJN-3C. S tem se je neposredno izpolnil eden od razlogov, zaradi katerih se odredijo parlamentarne preiskave, to je, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za spremembe zakonodaje na določenem področju. V Poslanski skupini Konkretno nas veseli, da je predmetna komisija prišla do konkretnih predlogov in rešitev ter da je bil na podlagi tega sprejet zakona, ki bo izboljšal stanje na področju javnih naročil v zdravstvu. ZJN-3C, ki je bil letos prejet prav na podlagi zaključkov te preiskovalne komisije, je namreč uvedel pojem referenčne cene, kar bi moralo bistveno vplivati na znižanje cen v zdravstvu. Zakon torej prinaša regulacijo cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen. S tem bomo dosegli znižanje cen medicinske opreme na slovenskem trgu in bolj transparentno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov z izenačitvijo nabavnih cen v javni zavodih na vseh ravneh. Ker pa se vsak zakon najbolje pokaže v praksi, člani parlamentarne komisije predlagamo, da poslanci sprejmemo naslednji sklep: »Državni zbor predlaga, da po 18 mesecih izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ZJN-3C, ministrstvo, pri katerih deluje urad iz 9. člena ZJN-3C, pripravi analizo izvajanja ZJN-3C in na predmetni zakonski podlagi sprejetih podzakonskih aktov v praksi, s predlogi morebitnih potrebnih sprememb in dopolnitve ZJN in druge s predmetom vezane zakonodaje ter jo posreduje matičnemu delovnemu telesu Državnega zbora, ki oblikuje stališče do analize.« V Poslanski skupini Konkretno bomo ta predloga zakona kot tudi zaključne bistvene ugotovitve podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o bistvenih ugotovitvah ter o predlogu sklepa. Ugotavljam, da je k razpravi prijavljena samo ena razpravljavka, to je gospa Mojca Žnidarič, zato ji dajem besedo. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Mogoče samo še nekaj besed dodam, sicer sem veliko v stališču že povedala. Veseli me, da je naša komisija delovala res zelo konstruktivno, apolitično, skorajda soglasno, predvsem v tem drugem delu preiskovanja, in sicer pod vodstvom gospe mag. Karmen Furman, tako da se ob tej priložnosti naši predsednici zahvaljujem za opravljeno delo in tudi tako vodenje komisije, ki je ki je pripeljalo do takih rešitev in tudi konstruktivnih in tudi konkretnih predlogov, kot sem rekla. Na podlagi našega dela je bil pripravljen tudi zakon o spremembah javnega naročanja medicinske opreme v zdravstvo. Res smo iskali predvsem sistemske rešitve. Nismo se šli tega, da bi diskreditirali posameznike ali kadarkoli imensko izpostavljali v poročilih, ampak naš ključen cilj je bil, da najdemo sistemske rešitve, da se izboljšajo izboljšajo razmere v primeru naročanja v javnem zdravstvu. Tudi ta današnji sklep, ki je predlagan, o katerem bomo tudi v sredo glasovali, se mi tudi zdi zelo smiseln, da se po 18 mesecih, ko bo zakon zaživel, opravi analiza zakona in podzakonskih aktov in da vidimo, pri čem dejansko smo. Prepričana sem, da bo zakon prispeval k znižanju cen pri nabavi medicinskega materiala. Kaj na še rečem? Zadovoljna sem, da sem bila članica ravno te komisije, ki ima konkretne rezultate, ker gre pri drugih komisijah, kot smo danes videli, bolj za neko politično diskreditiranje enih ali drugih, ampak tukaj se mi pa zdi, da smo res delovali konstruktivno in tudi zato imeli realne in konkretne rezultate. Hvala predsednici in vsem ostalim članom. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, ugotavljam, da zaključujemo razpravo in da tudi ni želje po dodatni delitvi časa, ki je še ostal. Zato ugotavljam, da se je Državni zbor seznanil s Poročilom o poteku in ugotovitvah odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom ter o razlogih za nedokončano parlamentarno preiskavo. Zbor bo odločanje o bistvenih ugotovitvah teh o predlogu sklepa opravil v sredo, 23. marca, v okviru glasovanj. S tem pa prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 30. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v sredo ob 9. uri. Lep dan želim. Hvala.